Прошу зареєструватися і включити реєстрацію. Реєструємося, колеги. 10:02:51 Зареєстровано 323 народних депутати. Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Хочу повідомити, що сьогодні день народження народного депутата Олександра СеменовичаПресмана. Привітаємо його з днем народження. І також хочу повідомити, колеги… Вітаємо. Хочу повідомити, що перед тим, як перейти до виступів від народних депутатів, я оголошую заяву, яка надійшла в президію, від двох фракцій – Радикальної партії і фракції "Батьківщина". Вони готові замінити перерву на виступ від трибуни. І я запрошую на 3 хвилини до виступу панаГаласюка. Будь ласка, 3 хвилини. Шановні українці, поки кандидати міряються своїми аналізами, команда Радикальної партії пропонує стратегію розвитку країни, пропонує конкретний план вирішення найболючіших проблем, які сьогодні турбують кожного громадянина України. Перше – це вирішення проблеми штучно завищених комунальних тарифів через справедливе ціноутворення з урахуванням реальної собівартості газу українського видобутку. Український газ суттєво дешевше імпортного, тому абсолютно необґрунтовано прирівнювати його до так званого імпортного паритету, як цього вимагає Міжнародний валютний фонд. Відповідний проект постанови вже внесений Олегом Ляшком до парламенту, і ми наполягаємо на його невідкладному розгляді. Масштабнаенергомодернізація – це те, що треба робити зараз невідкладно для того, щоб знижувати, а не піднімати тарифи. Саме тому ми з Олегом Ляшком, Олександром Домбровським і нашими однодумцями внесли проект законодавчого акту, щоб мінімум 10 відсотків від суми субсидій спрямовувались на енергомодернізацію, на "теплі кредити". Це є реальне вирішення проблеми. Імпортозаміщення енергоносіїв. Щороку на мільярди купується імпортного газу і вугілля, а в цей час українські шахтарі без заробітної платні, а в цей час український газовидобуток не зростає. Це треба виправляти негайно. Нарешті повернення до державного бюджету несправедливо, незаконно виплаченоїКоболєву та його заступникам премії майже півтора мільярди гривень. Олег Ляшко зареєстрував відповідну постанову в парламенті. Треба її негайно негайно приймати і повертати ці кошти кожного українця, які вкраденіКоболєвим і його поплічниками. Друга стратегічна проблема – низькі заробітні плати і пенсії в країні. Її можна виправити через підвищення соціальних стандартів і через розвиток української промисловості. Для цього ми внесли в парламент промисловий пакет реформ, законодавство про індустріальні парки, про безкоштовне приєднання до інженерних мереж, "Купуй українське, плати українцям". Це ті механізми, які дозволять створити в Україні кілька мільйонів робочих місць і підняти заробітну платню, а значить, і пенсію українців не на відсотки, а в рази, і не перед виборами, як робить нинішня влада подачки, а на постійній основі. Третє – це фінансова стабілізація економіки. Сьогодні влада штучно зміцнює гривню, вони роблять фінансові спекуляції, вони дають заробляти іноземним інвесторам, а не українцям розвивати власну економіку. Команда Радикальної партії пропонує протилежне: зміна монетарної політики за зразком Сполучених Штатів Америки. Проект зміни до Конституції вже в парламенті і навіть погоджений профільним комітетом. Давайте розвивати власну українську економіку, а не діяти під диктовку МВФ, як це робить нинішня влада. Дякую. І наступний виступ по заяві двох фракцій – "Опозиційного блоку" і "Відродження". До слова запрошується Долженков. Дорогі українці, дорогі одесити! Сьогодні дуже видатний день в історії України. Рівно 75 років тому, 10 квітня 1944 року, це славетне місто на березі Чорного моря було визволене від німецько-фашистських загарбників. Цей подвиг сотень тисяч червоноармійців, червонофлотців, партизан та простих одеситів, які не хотіли бути байдужими по відношенню до цієї долі, і вони стали пліч-о-пліч для того, щоб захистити рідну землю. Ми низько вам кланяємось, прийдешнє покоління, тому безсмертному подвигу, який ви вчинили, і він, звичайно, буде жити в віках. Він переживе нас з вами, оскільки після нас залишається лише те, що ми робили, а не те, що ми говоримо. Саме в цей день зусиллями радянських військових частин та з'єднань 3-го Українського фронту під командуванням того ж одесита – Родіона Малиновського, генерала армії, було зломлено супротив німецьких військ і були створені необхідні умови для подальшого звільнення нашої рідної землі від німецько-фашистської навали. За час окупації, яка тривала протягом 907 днів, Одеса зазнала неймовірних втрат. 82 тисячі загиблих, 78 тисяч примусово вивезених на територію Німеччини, нацистської Німеччини – це ті втрати, які зазнала наша земля, це ті втрати, наслідком якого і результати якого ми маємо по сей день. Необхідно зазначити, що цей день повинен слугувати для нас уроком того, що не потрібно толерувати будь-яким нацистським та націоналістичним ідеологіям, адже наслідки цієї ідеології ми можемо відчувати в будь-який момент, адже історія, як всі ви добре знаєте, може мати повторення. Ми – нащадки визволителів всієї української землі, ми – нащадки наших дідів і прадідів, які цим безсмертним подвигом звільняли нашу рідну землю. Пам'ятаймо про цей безсмертний подвиг. І не дамо жодній людині змінити історію, переписати ідеологію, героїзувати тих, хто фактично захищав фашистів та німців, які перебували у ролі загарбників. Ми пам'ятаємо ваш безсмертний подвиг… Хочемо сказати про те, що ваша пам'ять, ваші дії живуть в наших серцях. Вічна слава тим, хто стояв до смерті в ім'я життя! Вічна слава тим, хто віддав своє життя на алтарь перемоги і не шкодував його задля великої перемоги, задля того, щоб ми були нащадками переможці! Слава вам та вічна пам'ять! участь, записатися на виступ. Отже, проводиться запис на виступ, будь ласка.

Шановні колеги, чотири роки свого життя я присвятив тому, щоби боротися з режимом Порошенка. Ви знаєте, що я – перший депутат Верховної Ради, який вийшов з цієї ганебної фракції у березні 2015 року. Слава Богу, нашими спільними зусиллями,зусиллями громадських активістів, журналістів, депутатів, які робили супротив цьому режиму, стало відомо про шалені факти випадків корупції, про державну зраду Порошенка, про його участь у багатьох корупційних схемах і злочинах. На теперішній час він вчисту програв Президенту… кандидату в ПрезидентиЗеленському, який, я вважаю, обов'язково переможе у другому турі. На теперішній час ті фальсифікації, які були задіяні – а ми знаємо, це були і вкиди бюлетенів, це є вже випадки, зареєстровані і в поліції, це є використання адміністративного ресурсу, це є і підкуп виборців, – вони не спрацювали. Нещодавно на закритій нараді "Блоку Петра Порошенка" Президент діючий визнав свої якісь помилки і сказав, що він перелаштувався, що він щось там змінив, когось звільнив, і тепер все буде добре, і налаштовує всіх на його перемогу. Це блеф, це чистої води провокація. Нічого не буде. Порошенко має пакувати валізи і йти на вихід. Я від себе підготував план виходу з кризи, антикорупційний план, який я представлю наступному Президенту ВолодимируЗеленському. Чітко буде розписано, що треба зробити, коли і як, і готовий брати на себе відповідальність для того, щоби зрізати голову гідрі корупції, зробити результат, показати, як можна наших життя людей покращити дуже швидко. Тому я закликаю депутатів, і зараз вже зареєстроване міжфракційне об'єднання за майбутнього Президента Зеленського, об'єднувати свої зусилля. Ми вже розпочали свою роботу вчора і з'ясували, що білборди із зображеннями Путіна і Порошенка - вони протиправні. Не можна було і це робити, і вони мають бути демонтовані. Оскільки, якщо Путін навіть дав свою письмову згоду, що передбачено Законом "Про рекламу", не можна залучати іноземних громадян до своїх виборчих кампаній. В цій ситуації ми будемо… заподіємо такий чіткий бар'єр фальсифікаціям, ми будемо боротися все-таки, щоби Порошенко не зміг і жодного кроку просунутися в цьому вперед, і однозначно відправимо його на звалище політичної історії. ВіталійКупрій, позафракційний, безпартійний, "За Зеленського". ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. І ми всі переконані, що свій план розвитку країни він виложить на чесних дебатах, які відбудуться згідно закону в Україні. Бо небажання брати участь в законом передбачених дебатах – це зневага до закону України, це зневага до всіх нас. Якщо зневажати закон сьогодні, то як може людина завтра мати можливість просто очолювати країну, якщо вже сьогодні йде пряма зневага до закону? Ми віримо, що на дебатах, передбачених законом, всі погляди і концепції будутьвиложені. Будь ласка, Спориш передає слово Солов'ю для виступу. Добрий день, шановне українське суспільство! Юрій Соловей, 89-й виборчий округ, Гуцульщина і Покуття. Шановні колеги, я переконаний, завершаться президентські вибори, ми завершимо розгляд Закону України про українську мову і перейдемо до розгляду надзвичайно важливих питань, на які давно очікує вже українське суспільство. І я хочу всім нам нагадати, що при голосуванні за пенсійну реформу в 2017 році одним із ключових елементів реформування пенсійної системи, який ухвалив український парламент, було необхідність впровадження з 1 січня 2019 року в Україні обов'язкової накопичувальної пенсійної системи. Бо вже сьогодні пенсійна система – це одна з найбільш дотаційних статей українського бюджету. Сьогодні видатки на погашення дефіциту Пенсійного фонду більші за видатки на українську армію, сумарно більші за видатки на українську правоохоронну систему. Якщо ми подивимося на ріст української демографії, то рано чи пізно ми повинні розуміти, що українська пенсія в довгостроковій перспективі буде більше схожа на соціальну допомогу. І тому, якщо ми не реформуємо пенсійну систему, а єдиним шляхом її реформування, цивілізованим, міжнародним шляхом є впровадження обов'язкової накопичувальної пенсійної системи, то ми можемо завести фінансування пенсій і пенсійної системи для наших майбутніх поколінь в колапс. Я хочу зауважити, що накопичувальна пенсійна система це не просто поряд з страховою пенсійною системою, це не просто можливість отримувати і мати власний накопичувальний пенсійний рахунок, додатково накопичувати кошти в результаті інвестиційного доходу на цьому накопичувальному рахунку. Але, поряд з тим, це колосальне, важливе джерело внутрішніх інвестицій в українську економіку, на які вже давно очікують українські громадяни. Сьогодні Україна залишається єдиною країною на теренах Європи, в якій не працює обов'язкова накопичувальна пенсійна система. Це говорить про те, що в найближчій перспективі ми позбавляємо українських громадян належного рівня їх пенсійного забезпечення. І тому я звертаюся до керівництва Верховної Ради: після завершення розгляду Закону про мову, після того, як парламент ввійде в свій звичний ритм своєї роботи, поставити одним з перших, в прохідну частину розгляду, законопроект 6677, який підписаний понад 60 народними депутатами, який регламентує порядок в Україні обов'язкової накопичувальної пенсійної системи, тієї системи, про яку ми вже десятиліття говоримо, і тої системи, на яку очікують українські громадяни. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Біловолпередає слово для виступуКулінічу. Будь ласка. ОлегКулініч, 147 виборчий округ, Полтавщина. Шановний пане Голово, шановні колеги, шановні виборці! Зрозуміло, що більшість населення України зараз живе другим туром президентських виборів, на порядку денному зараз телевізійні дебати двох кандидатів у Президенти, але цілком зрозуміло, що і після виборів ті проблеми, які є зараз у людей на місцях це комунальні послуги, тарифи, - вони нікуди не подінуться, їх треба буде вирішувати і зараз, і після виборів. Минулого тижня я приймав участь у засіданні регіональної платформи Асоціації міст України, яка проходила в центрі виборчого округу, в місті Миргороді, де були присутні майже всі голови ОТГ, міські голови з Полтавської області. І всі вони одностайні в думці, що реформа розпочата децентралізації – це правильна реформа, вона показує позитивні результати, і це очевидно, але її треба доводити до логічного завершення. по-перше, що стосується ремонту доріг. Голів турбує те, що субвенція з державного бюджету йде не напряму в ОТГ, а йде через обласні державні адміністрації. В результаті маємо дивну ситуацію, коли одну і ту саму дорогу ремонтують різні підрядники за різними ціновими категоріями, тому що маємо різнихбалансоутримувачів. Друга проблема – це дублювання окремих функцій райдержадміністрацій та ОТГ. Наприклад, коли громада охоплює практично весь район, але продовжують функціонувати відділи райдержадміністрацій, які дублюють ті ж самі функції відділів ОТГ. І тоді маємо також дивні речі, коли не зрозуміло, хто повинен утримувати, наприклад, районну лікарню, хто надавати субвенцію і взагалі чий це клопіт. Ну і ще одна величезна проблема, яка дуже хвилює місцеве самоврядування, і це питання стояло гостро це якраз пропорційна виборча система з відкритими списками, за якою були проведені останні місцеві вибори 2015 року. Вона показала повну свою неефективність, тому що районні центри і міста залишилися взагалі без депутатів, а маємо села, які представлені двома, а то і трьома депутатами. Це ненормальна ситуація. Гостро також стоїть і земельне питання. Це добре, що уряд активно рухає передачу земель за межами населених пунктів в ОТГ, але є ще питання контролю і інші речі, які треба врегульовувати тільки на законодавчому рівні. Ну і, саме основне, це повинен бути якийсь чіткий критерій при утворенні територіальної громади, при утворенні об'єднаної територіальної громади. Мова йде про певний мінімум населення, умовно кажучи 12 чи 15 тисяч, тому що громади з невеликою кількістю населення доволі часто показують свою неефективність. На підсумок хотів би зазначити, що місцеве самоврядування – це основа демократії і сильної європейської держави, тому і уряд, і парламент повинні синхронно працювати, щоб реформу децентралізації завершити до… довести до логічного завершення. Для цього потрібно прийняти певний пакет законопроектів, і в цьому питанні, я переконаний, парламент і уряд повинні бути єдиними. Дякую за увагу. Дякую. Запрошую до слова народного депутата ІгоряШурму, йому передали слово народні депутати Мартовицький та Остапчук. Регламент - 6 хвилин. Передусім я би дуже хотів, щоб на цьому виступі закцентували увагу, по-перше, ті люди, які сидять ось тут, Кабінет Міністрів, і кандидати в президенти, і діючий Президент, і той, що іде в Президенти. Якщо ми всі зайняті питанням мови, то хвороба не обирає, якого кольору є цвіт шкіри, чи на якій мові розмовляє хворий, і яка є висипка. Україна перша в Європі за спалахом кору. Більше того, на другому місті Сербія, яка знаходиться, кількість випадків, наголошую, у десятки разів менша. Навіть за офіційною статистикою з початку 2019 року на кір в Україні захворіло майже 40 тисяч людей, із них більша половина – діти. 40 тисяч за три місяці! Загалом з початку спалаху кору – вдумайтеся, ХХІ століття! - померло 35 людей, з них 14 - громадян України з початку цього року. Це офіційна статистика. За даними Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я протягом останнього тижня на кір захворіло 2 тисячі 250 людей, порівну практично діти і дорослі. Після кількох тижнів падіння рівень захворюваності на кір в Україні знову зростає. Про що це говорить? Виключно про те, що штаб Міністерства охорони здоров'я з боротьби з кором, до речі, який працює з липня 2017 року, абсолютно не впорався зі своїми завданнями. спецоперація Міністерства охорони здоров'я із вакцинації, яка вже триває місяці і на якійхайпанула і піариться виконуючий обов'язки міністра Супрун, яку захищає діючий Президент і весь склад Кабінету Міністрів, є провальною та абсолютно некомпетентною. З 28 березня по 3 квітня найбільше випадків зареєстровано в Тернопільській області, Київській, місті Київ, Харківська область, Хмельницька область. З початку року, цього року, якщо точніше говорити, захворіло 37 тисяч 328 людей. Вдумайтеся: від ускладнень померло 14 людей вже в цьому році. Зростання захворюваності є зрозумілим. Внаслідок передвиборчої еміграції, популяції та проведення виборів відбулися масові контакти. А основний шлях інфікування кором, як відомо, повітряно-крапельний. І все це при тому, що в більшості областей була тепла і сонячна погода, що сказалось на резистентності. Бо вірус кору в навколишньому середовищі не стійкий, при кімнатній температуріінактивується 3-4 години. Що ми натомість маємо? Постійні відписки міністерства і жодних пояснень. Ми перші не лише в Європі, а у світі. За посиланням на дані Всесвітньої організації охорони здоров'я, ЮНІСЕФ повідомляє, що найбільший приріст випадків кору в 2018 році спостерігається в Україні, Філіппінах і Бразилії. Так хочу сказати, якщо додати всі випадки кору у Бразилії і Філіппінах,

позиція керівника держави, який прикриває діяльність МОЗ, який вже третій рік не має свого очільника, і є злочином. Жодної відповідної реакції щодо притягнення до відповідальності посадових осіб за здоров'я, винних у смерті, на сьогоднішній день немає. Люди гинуть, і гинуть в 2018 році вже, і в 2019-му. Рік тому ми прогнозували такий перебіг подій і ми зверталися до міністерства, що робити. Ось відповідь міністерства: "В Україні розпочався прогнозований черговий підйом захворюваності на кір". Вони в лютому 2018 року прогнозували, а люди вмирають. А хто за це несе відповідальність? Ми єдина держава в світі, яка не визнає смертність від вакцинації. Ми не маємо сьогоднісанепідслужби. Це ви спряли їхньому руйнуванню. Не запрацювала первинна ланка. Це ви винні в тому, що відбуваються напівзміни. Карантин чи епідемія мають оголошуватися за поданням головного державного санітарного лікаря. Цю посаду ніхто не обіймає. Ця епідемія була б, напевно, але вона б не була такою масштабною і мала би оперативні механізми для реагування. Ви не знаєте, що жодного представника до міністерства всупереч дорученню Прем'єр-міністра не було на засіданні комітету? Ось підпис Гройсмана: прошу брати участь і забезпечити представництво. Розенко. Чому ніхто не приходить і не слухає правдиву інформацію? ПанеГройсман, пане Президенте, пане кандидат в Президенти Зеленський, у цієї влади і у вас, можливо, в майбутньому є можливість сказати "стоп" цьому безладу у цій галузі. Ви зобов'язані призначити міністра охорони здоров'я, отримати свій бонус і хай перед виборами. І зробіть це добро для людей. Піар для вас – понад усе. Або, пане Президент, наберіть додаткових голосів на виборах і звільніть цю особу, або змусьте Кабмін, або внесіть її в зал. Бо це є гирі на ваших ногах. Дякую. Дякую. Запрошую до слова народного депутатаСпіваковського. Доброго дня, шановні колеги! На жаль, за політичною боротьбою ми забуваємо про головне, про головну цінність нашої України – про нашу молодь. Я хочу всім нагадати, що сьогодні в цій залі відбудуться парламентські слухання з питань розвитку, збалансованого розвитку людського капіталу в Україні. Шановні колеги, питання, які там будуть розглядатися, є не просто важливими, цебезпекові питання. Бо ті процеси, які сьогодні відбуваються в Україні, на жаль, показують, що багато людей не сприймають те, що відбувається, і, відповідно, покидають Україну. Шановні колеги, за даними МВФ і ООН Україна по індексу людського капіталу ще в 2016 році займала 50 місце… Сьогодні, 18 жовтня 2018 року, за даними ООН і МВФ ми займаємо вже 50 місце. 26-е і 50-е. Ми в два рази впали по індексу розвитку людського капіталу. Які ж питання ми будемо розглядати? В першу чергу ми повинні зрозуміти, що таке людський капітал. Це дійсно абстракція, яка придумана людиною для того, щоб виміряти професійні, життєві, духовні компетентності людини, яка може створювати цінність в країні. Шановні колеги, ми втрачаємо людський капітал. Навіть по реакції, яку я сьогодні бачу, ми що можемо бачити: що в наших народних депутатів, наш парламент - це питання не існує. Людський капітал – це динамічне поняття. І втрата людського капіталу, який ми сьогодні відчуваємо у країні, ми повинні прив'язати, бо іншої мотивації я не бачу для народних депутатів, прив'язати до кількості народних депутатів. І якщо України втратила 25 відсотків людського капіталу за ці роки, то ми повинні мати не 450 народних депутатів, а 360, і кожен мільйон втрати людського капіталу повинен визначатись на кількості народних депутатів. Далі. Подивіться на час, який ми тут, в цій залі, обговорюємо питання нашої молоді, питання розвитку людського капіталу. Це, може бути, 2-3 відсотки тих питань: боротьби за владу, боротьби за газ, за нафту, за ЦВК, за розподіл повноважень і так далі. На молодь у нас ніколи немає часу. І молодь реагує відповідним чином на виборах. Я хочу використати прагматично момент виборів Президента України, щоб сьогодні - а сьогодні прийде 977 людей зі всієї України для того, щоб обговорювати ці питання, - використати для того, щоб майбутній Президент України зрозумів: без розвитку людського капіталу немає майбутнього України. Шановні колеги, запрошую вас, запрошую для обговорення, для того щоб ми зрозуміли, що є головною цінністю нашої…

для народного депутата, як для громадянина України і як для одесита, в першу чергу, сьогодні з високої парламентської трибуни поздоровити одеситів і всіх тих, хто любить і цінує славетне місто-герой Одесу, з 75-ю річницею з дня визволення нашого міста від фашистських загарбників. 10 квітня 1944 року війська 3-го Українського фронту на чолі з маршалом Малиновським (до речі, теж одеситом) визволили Одесу. 907 днів наше місто було в окупації. 85 тисяч людей загинуло під час цієї окупації, 78 тисяч були насильницькі вигнані на примусові роботи до Німеччини. Для мене, як і для більшості громадян України, героями є ті люди, які 73 дні обороняли Одесу, які боролися з фашизмом під час окупації, в партизанських загонах і які визволяли Одесу. Для мене це такі люди, як маршал Малиновський, віце-адмірал Жуков, НінаОнілова, Авдєєв-Чорноморський, Яків Гордієнко, Молодцов-Бадаєв і багато-багато інших. Ми росли на прикладі цих людей. Ми вивчали справжню історію – історію, заклала підвалини нашої незалежності. Тому що саме за підсумками Великої Вітчизняної війни Україна стала одним із засновників Організації і саме цими героями були закладені дійсно основи нашої незалежності, нашої держави. В сьогоднішній день хотілося б сказати, на жаль, іще про одне. майже рівно, 5 років тому в Одесі сталася страшна трагедія, найстрашніша з часів Великої Вітчизняної війни і за кількістю жертв, і за цинізмом, і вандалізмом того, що відбулося. Я маю на увазі трагедію 2 травня 2014 року. Я вважаю, що іще діючий парламент може повернутися до питання тимчасової слідчої комісії щодо розслідування цієї події, що дасть поштовх до реального розслідування цієї події. І ми маємо добитися того, щоб винні в цій трагедії були покарані і щоб закон все ж таки працював в нашій державі. Цього вимагає не тільки місто-герой Одеса, цього вимагає все світове співтовариство і українське суспільство. Шановні колеги, я бажаю одеситам миру, я вітаю їх зі святом, я бажаю довгих років життя тим ветеранам, які живі на сьогоднішній день і які визволяли наше місто. Вічна пам'ять тим, хто не дожив до сьогоднішнього дня. А Одесі - процвітання. Дякую вам. Михайло Бондар передає слово для виступу Ігорю Лапіну. 10:34:26 Шановні колеги, я буду намагатися в стислій формі донести до вас інформацію, яка стала розслідуванням журналістів "Нью-Йорк Таймс" стосовно розстрільних списків Головного розвідувального управління Російської Федерації на території України і на територіях інших держав. В контексті розслідування справи Скрипалів - а ви знаєте, що Росія безпосередньо причетна, і накази віддавали не будь-хто в цих справах, - в контексті цього розслідування журналіст поїздив по багатьом країнам, в тому числі і був на території України, взяв інтерв'ю у одного з виконавців замовного вбивства, такого пана ІванаМамчура на території України. Це людина, яку Путін особисто звинувачував і вважав причетним до постачання зброї, яка допомагала в Грузії збивати російські літаки. Так от, в контексті цього розслідування було встановлено, що є такі розстрільні списки, і ми пам'ятаємо нещодавній замах на одного із журналістів в Україні, де і наші спецслужби заявляли про існування таких розстрільних списків. Сполучені Штати взялися розслідувати зарубіжну активність Головного розвідувального управління ФСБ Російської Федерації. У нас в Україні просто іноді не вистачає для ефективної протидії величезній цій машині законодавчого підґрунтя. Ми пам'ятаємо "книгу помсти" в Ізраїлі, який боровся за знищення терористів, міжнародних терористів, наголошую, по всьому світу. На сьогоднішній день ми бачимо, що людей можуть вбивати лише із-за одної образи Путіна, не важливо, де ця людина проживає. На сьогоднішній день Путін, можливо, й образився, а народ України образився на "їхтамнєтов" у Криму, народ України образився на їх "їхтамнєтов", які до нас приїхали на "Градах" і на танках. Тому за смерті своїх рідних і за окуповану землю ми маємо також давати відсіч на будь-якій території будь-якої країни. Давайте ми пригадаємо ці всі історії про вбивство Аміни Окуєвої, пана Шаповала, нещодавній замах на одного із співробітників Головного управління розвідки України, давайте пригадаємо вбивство Шеремета і того ж самого Мамчура. А можливо, хтось вже забув замах на вбивство нашого колеги Мосійчука, чи, можливо, хтось забув замах на вбивство нашого колеги Антона Геращенка? І за цим всім стоять спецслужби Російської Федерації. На сьогоднішній день Служба зовнішньої розвідки і Головне управління розвідки України мають достатньо можливостей для збору й аналізу інформації стосовно міжнародних терористів у формі і без форми Збройних сил Російської Федерації. Ми повинні надати можливість і підтримати наші сили спецоперацій в юридичній площині мати цю можливість. Крім того, закликаю РНБО вжити достатньо розширених санкцій до персон Російської Федерації. Тому закликаю своїх колег народних депутатів долучитися до напрацювання законопроекту, який дозволить нам виконувати… ГОЛОВУЮЧИЙ. 30 секунд.

Дякую. Шановні колеги, шановна президія! Я хочу сьогодні нагадати, що все ж таки 31 березня таки відбулися президентські вибори, перший тур! Я хочу подякувати всім українцям, хто прийшов на виборчі дільниці і виконав свій конституційний обов'язок. Дякую всім, хто проголосував, особливо, безумовно, дякую тим, хто підтримав Юрія Анатолійович Бойка. Спасибо вам, дорогие! Сьогодні я хочу подякувати Юрію Анатолійовичу, тому що виборча кампанія була надскладна. Ми мали шанс перемогти і увійти в другий тур, але технологія відтягування голосів, на жаль, з використанням наших товаришів, таки спрацювала. Ну, це вже вчорашній день, ми дивимося в майбутнє. А майбутнє у нас таке: вперше в історії незалежної України ціна газу для промисловості майже в 1,5 рази менша, ніж ціна газу для наших громадян. Що ж таке виходить? Що для цукрових заводів Порошенка, для кондитерської фабрики "Рошен" ціна на газ в 1,5 рази, ніж ціна для наших громадян? Хіба це є життя по-новому? Це – ганьба! Сьогодні нам зрозуміло, чому у Порошенка в 100 разів доходи більше, ніж були в минулому році, і це він офіційно декларує – в 100 разів! В цьому є і ця ганебна ціна на газ. Я дивлюся вимогу щодо дебатів. Безумовно, я за те, щоб дебати відбулися. Хоча я не вірю, що Порошенко прийде на дебати. Про що він буде говорити? Про те, що він хоче зробити? Так народ України його запитає: а що йому заважало це робити 5 років? Якщо скаже, що війна, так він обіцяв мир. Він як людина, яка пообіцяла принести мир в Україну, обралася Президентом 5 років тому. І те, що він щось не знав…про все він знав,Зурабов його попередив, інші його попереджали, які наслідки його шаленого рішення воювати. І наслідки ми відчули на всю країну. 30 червня 14-го року – це чорний день в історії нашої країни. І яке моральне право, до речі, Порошенко має когось закликати на дебати, коли він сам двічі – в цій виборчій кампанії і 5 років тому – сам не прийшов на дебати? Але вирок Порошенко і владі в цілому виніс український народ: 84 відсотки – це є народнийантирейтинг особисто Порошенка і влади. А якщо відняти все, що докуплено і докинуто, то це буде більше ніж 90 Мудрість українського народу себе проявила. Вона сказала: "Порошенко геть! Банді…" Я думав ви як член фракції подякуєтеВілкулу і його виборцям за голосування. Отже, колеги, заключний виступ.Папієв передає слово для виступу народному депутату Павленкові. Хоч ви подякуйте голові фракції. Шановні народні депутати! Шановні громадяни України! Юрій Павленко, "Опозиційна платформа – За життя". В своєму виступі я хотів би звернути увагу на ті проблеми, які накопичились в системі захисту і забезпечення прав дитини. За останні роки глибокі відбулися, системні деформації державної політики щодо дітей, а також ми бачимо повну неспроможність центральних і місцевих органів влади забезпечити захист прав дитини. Всі основні так звані реформи, а, скоріше, зміни до законодавства, які відбулися в освіті, в медицині, децентралізації, деінституалізації, коли сходяться до конкретної дитини, між собою конфліктують і наносять дитині більше шкоди, ніж було до цього. Більше того, жодна із цих реформ не діє в інтересах дитини, а відповідно відбувається постійне грубе порушення Конвенції ООН про права дитини, і власне, наноситься все більше і більше шкоди дитині. Із так званих 800 об'єднаних територіальних громад тільки 10 відсотків з них (близько 80) перебрали на себе функції захисту і прав дитини. в ОТГ проживає 1 мільйон дітей. Так от, лише по відношенню до 10 відсотків з цього мільйону сьогодні забезпечується законодавство щодо захисту і забезпечення прав дитини. Саме тому, я думаю, кожен із нас, із народних депутатів, отримують численні скарги нанеправові дії щодо дітей конкретних посадових осіб, які просто або не знають, що робити, або взагалі відсутні. Окремо хочу звернути увагу на виконання нашого Закону щодо дітей, які постраждали від військових дій і збройного конфлікту. Пройшов рік. 13 тисяч дітей таки отримали цей статус. Разом з тим, за 3 роки існування закону відповідної постанови Кабінету Міністрів не розроблено, жодної дії реальної по допомозі дитині, жодної реабілітаційної послуги сьогодні не надається. Окремо хочу звернути увагу на так звані останні новації Кабінету Міністрів України щодо "бебі-боксів", виплат багатодітним, "муніципальна няня", які не передбачені жодним законом, і є виключною самодіяльністю Кабінету Міністрів України виключно в політичних інтересах. Так звана хвальона програма "бебі-бокс" надійшла до Луганської області не у вересні минулого року, а лише вчора з'явилися ці так звані "бебі-бокси". Крім того, та ж сама "муніципальна няня" передбачена лише на 25 тисяч… При тому, що у нас народжується, на жаль, менше – 361 дитина. Саме тому ми вимагаємо припинити і привести оцю хаотичну діяльність уряду з підтримки сім'ї і дитини до Дякую вам. Отже, час, відведений для виступів від народних депутатів, вичерпаний. І я хочу оголосити, що ми продовжуємо розгляд проекту Закону про забезпечення функціонування української мови як державної (5670-д). І я запрошую до трибуни голову Комітету з питань культури і духовностіКняжицького Миколу Леонідовича. Я хочу, колеги, нагадати, що ми продовжимо розгляд з правки 1524. Але голова комітету перед тим, як перейти до розгляду правок, просить 1 хвилину. Я думаю, ніхто не буде заперечувати. І я прошу включити мікрофон для виступу МиколіКняжицькому. Будь ласка. Дякую. Шановні друзі, вчора один з кандидатів в Президенти оприлюднив список своїх радників. Людину, яку пропонують радником, і призначили радником з питань гуманітарної політики, прямо виступає проти української мови як державної, прямо виступає за повернення до кращих зразків того, що було в Радянському Союзі. Саме зважаючи на це, я ще раз підкреслюю, наскільки важливо є те, щоб ми прийняли цей закон. Я хочу закликати все ж таки всіх кандидатів в Президенти засвідчити свою позицію щодо гуманітарної політики особисто. Тому що, якщо цього не буде, українці ніколи не змиряться і побудують демократичну Україну, але це може загрожувати черговою агресію і втратою, я кажу абсолютно чесно, від російського агресора ще якихось територій. Це вкрай небезпечна ситуація. Тому від нашої мудрості, наполегливості і принциповості, незалежно від того, хто кандидує в Президенти, обидва ці лідери мають сказати і засвідчити, що їхня гуманітарна політика буде підтримувати розвиток українців, української держави при підтримці теж… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Тому я прошу ще раз зосередитися, спокійно, принципово пропрацювати цей закон, зрозуміти, що неприйняття цього закону насправді не просто залишає нас в ситуації, яка була, а кидає в хаос невизначеності і чергових протистоянь, які Україні точно не потрібні. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Пане Миколо, я переконаний, що український парламент прийме Закон про мову, а український народ ніколи не обере до влади тих людей, які за дужки хочуть поставити мову, культуру, релігію, територію – це вони Україну хочуть поставити за дужки. Я впевнений, український народ ніколи не обере тих, хто мріє про повернення до Радянського Союзу. І я впевнений, що наш вибір буде правильний, і ми приймемо закон, і продовжимо нашу політику в гуманітарній сфері, як ми це і робили останні 5 років. Отже, переходимо до правки 1524. І я запрошую до слова Шуфрича. Будь ласка, Нестор Шуфрич. Шановні колеги, ну, народ України 31 березня вже все сказав. Так що, панове добродії, робіть висновки. І ми не раз дискутували навколо поправок. Якраз наші поправки і захищають цей закон, і роблять все, щоб він відповідав і нормам міжнародного права, і відповідним традиціям і, безумовно, в першу чергу Конституції України. Я наполягаю, щоби відповідний пункт 4 відповідної статті: "Рішення про результати здійснення контролю за дотриманням стандартів державної мови, застосуванням державної мови складається у формі акта". Ми проти того, щоб складались взагалі будь-які акти, пропонуємо виключити цю статтю. Це наша принципова позиція. Прошу поставити це питання на голосування. Шановний колего, народ України все сказав спочатку на "студентському Майдані", потім – на іншому Майдані, і нарешті під час Революції Гідності. І скаже ще не раз, для того щоб захистити свою культуру, мову і свою країну. Щодо пункту, про який ви говорите, то цей пункт просто надає змогу уповноваженому складати акти про порушення. Очевидно, без складання таких актів про порушення можуть переслідуватися абсолютно необґрунтовано люди, які не чинили таких порушень. Тому комітет проти цієї правки і не підтримує її. Дякую. Я ставлю на голосування правку 1524. Хто її підтримує, прошу голосувати. Комітет її відхилив. Рішення не прийняте. 1525. Шуфрич чиНімченко? Пане Несторе, ви зорієнтуйте: по цих правках зараз ви будете виступати? Нестор Шуфрич. Добре. Щоб я двічі не наголошував. Шуфрич, 25 правка. щодо майданів, все ж таки влада у нас обирається, слава Богу, не завжди на Майдані, а деколи і на виборах. І оцінку ви отримали 31 березня. До речі, не від когось, а від народу України. Я, до речі, хочу виправити вчорашню свою помилку. Я вибачаюсь за свою необізнаність і хочу вибачитися перед Вікторією Олександрівною Пташник. Я не знав, що Пташник В.А. – це наша колега-жінка. Чесно кажучи, я не знав, що є такий народний депутат. Тому я вибачаюся за свою необізнаність. І обіцяю, що до кінця цього скликання буду завжди пам'ятати, що в нас є народний депутат України Пташник Вікторія Олександрівна – жінка. А щодо поправки, то я прошу… Це з приводу вчорашньої дискусії з пані Сироїд. А щодо поправки, то ми взагалі проти того, щоб були… Я прошу авторів правки говорити по темі і змісту правки, а не виясняти відносини з іншими народними депутатами. Я ставлю на голосування поправку 1525, комітет її відхилив. Хто її підтримує, я прошу голосувати.

Рішення не прийнято. 1526. Шуфрич. 10:52:13 ШУФРИЧ Н.І. Я ще раз продовжую логіку наших поправок. Ми взагалі проти того, щоб складалися акти щодо притягнення до навіть адміністративної відповідальності за мовним принципом. Це дискредитація наших громадян. Це грубе порушення Конституції України. Сьогодні була спроба, я сподіваюся, що ми завтра не станемо свідками цирку, коли необхідно прийняти закон обов'язково до виборів, і щоб кандидат в Президенти Порошенко, він же поки що і діючий Президент України, говорив, що він захистив мову. Це приблизно таке саме, щоб захистити вовка від ягнят. Я сподіваюся, що здоровий глузд, відповідальність, відданість Конституції приведе цей закон

За-18 Поправка відхиляється. Шановні колеги, хочу звернутися до авторів поправок з проханням уникати агітації,контрагітації. У нас тривають вибори, але зараз ми обговорюємо інший закон – це Закон про мову. Будь ласка, по тілу поправок. Наступна – 1527, народний депутат Шуфрич. 10:54:02 ШУФРИЧ Н.І. Пані Ірино, сприймаю ваше зауваження, обіцяю більше не говорити про кандидата в Президента Петра Порошенка, але не можу себе утримати не говорити про Президента Порошенка. І що б я не робив, у мене перед очима… ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановний пане Несторе, ви чим більше говорите про Президента Порошенка, тим більше робите рекламу іншому кандидату. Ставимо на голосування поправку 1527. Будь ласка. Це дотримання норм Регламенту, шановні колеги. І "ни что это такое", а "що це таке" – дотримання норм Регламенту. Дякую. За-16 Шановний пане Шуфриче, якщо ви будете говорити по суті поправок, у вас буде більше голосів за ваші поправки, бо ніхто не зрозумів, про що ви говорите. 1528. Нестор Шуфрич, ваша поправка. По тілу, будь ласка, інакше я буду їх озвучувати. Ця поправка зараз вступає в суперечку з авторами, які представляють фракцію Петра Порошенка. Ми не погоджуємось з текстом закону… ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, ставлю на голосування поправку 1528, яка звучить наступним чином: "Ім'я або найменування особи, стосовно якої здійснено контроль за застосуванням державної мови". Пропонують це включити, шановні колегиНімченко і Шуфрич. Будь ласка, прошу визначатися по тілу поправки. Я навіть її підтримаю, цю поправку, шановний пане Несторе, для того, щоб всі відчули, що треба роз'яснювати… За-25 Я прошу ще раз говорити по тілу поправок. Будь ласка, наступна поправка. Ця відхиляється. А наступна – 1529, так само автор шановний колега Шуфрич. Будь ласка. Да, я зрозумів все. Безумовно, я враховую всі ваші зауваження, але це типова ситуація для української політики, коли вже відрікаються від свого патрона і навіть чути його ім'я не хочуть. Ну, кого обирали, того і маємо. Щодо поправки. Ми категорично проти того, щоби відповідний акт мав природу існування і мав можливість бути відображеним в цьому законі. Це, безумовно, переслідування наших громадян за принципом мови. Кожен громадянин України має право власну мову використовувати в усіх напрямках життєдіяльності, це віддзеркалюється в 10 статті Конституції, які гарантує це право. А нема нічого більш святішого для нас з вами, для всіх, про кого не можна сьогодні говорити, ніж наша Конституція. Дякуємо вам дуже, що роз'яснили текст поправок. Говорити можна виключно про ДунюМіятович, шановний пане Несторе. Коментар, будь ласка, голови комітету, прошу. 10:57:21 КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Шановний колего Шуфрич, ви пропонуєте виключити поправку про те, що в акті має бути зазначено підстави здійснення контролю за застосуванням державної мови. Тобто ви наполягаєте на тому, щоб той, хто здійснює контроль, без жодної причини міг приходити і здійснювати такий контроль. Автори закону проти цього, за те, що тільки в конкретних випадках, коли є підстави порушень закону про державну мову контроль міг здійснюватись. Тому ми не підтримали цієї поправки. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую за роз'яснення. Колеги, ми почули абсолютно ґрунтовне, цього разу, роз'яснення по поправці пана Шуфрича і роз'яснення голови комітету. Прошу визначатися.

які представляють різні фракції, в тому числі і ту саму фракцію (ну, ви в курсі яку), мене сьогодні дратує,дратує, тому що люди, коли дізнаються, що їх чекає після прийняття цього закону, я абсолютно переконаний, прийдуть. Як ви думаєте, коли? Правильно, правильно пані Ірино, саме 21 квітня, і вискажуть свою позицію і до того, про кого ви в курсі, і, безумовно, до цього закону. Але я хочу вам сказати, не тільки ми з вами в курсі, весь народ України в курсі, хто сьогодні знущається над ним. Дякую,дякую. Колеги, поправка звучить наступним чином: "опис фактів, виявлених під час здійснення контролю за застосуванням державної мови;". І пропонують це колеги якраз виключити. Я прошу визначитися по цій поправці.

Я читаю поправку: "висновок про дотримання або недотримання (порушення) визначених Законом вимог обов’язкового застосування державної мови;". Скажіть, будь ласка, я вже, чесно кажучи, трішки і притомився вам нагадувати Основний Закон України - Конституцію України, її 10, 11, 22 статті, в першу чергу 10 статтю. Скажіть, будь ласка, як треба ненавидіти українців, щоб так хотіти їх карати за те, що вони хочуть розмовляти і використовувати рідну мову? Люди добрі, та чи є ми українцями, чи ні?! як ви можете їх, вибачаюсь, так не любити, коли зараз пропонуєте різні, такі інквізиційні методи застосування відповідальності? Ви мали на увазі екзекуційні методи, екзекуційні. Правильно? Будь ласка, визначаємося, шановні колеги, по цій поправці. За-18 Поправка відхиляється. Яка? 32-а – це колегиНімченка, да? Поправка 1532, вона врахована була, це Нестора Шуфрича іНімченка поправка, але Писаренко вимагає поставити на підтвердження. Будь ласка, Валерію Писаренку мікрофон. Дякую. Хочу сказати, що мої колеги: і Нестор Шуфрич, і панНімченко – попрацювали дуже добре зі своїми поправками. Але хочу також зазначити, що є концепція стосовно взагалі існування інституту Уповноваженого із державної державної мови. Я ще раз хочу наголосити, ця інституція не є необхідною, адже вона залишається каральною. І в тому числі ця поправка, вона хоч і вирішує питання окремих повноважень, але я вважаю, що ніяких повноважень взагалі не повинно бути уповноваженого, як і самого уповноваженого не повинно бути, який буде ходити по ресторанах і перевіряти, хто на якій мові розмовляє. Тому моя пропозиція - щоби взагалі цього розділу не було. На жаль, мені приходиться просити і ставити на підтвердження поправки моїх колег. Дякую. Колего, що ви ставите на підтвердження? Колеги Шуфрич іНімченко попросили виключити з акту стягнення, і ми погодилися, що в акті стягнень не повинно бути. Ви вимагаєте, щоб уповноважений карав і вказував вид стягнення, який він буде ставити на порушника. Ну, це ви вимагаєте, ви вимагаєте, щоб уповноважений безпосередньо карав людей, хоча в нас є судова процедура, є акт. Тобто ви виступаєте за те, щоб цей закон був максимально жорстким, а часом і невиправдано жорстким, бо ми його пом'якшили після першого читання. Навіщо ви це робите? Наполягаєте на голосуванні. Будь ласка, я ставлю на підтвердження поправку 1532 народного депутата Шуфрича,Німченка. Я наголошую для сесійної зали, що якщо вона зараз буде провалена, то штрафи залишаться. Будь ласка. Вони будуть без процедури, ці штрафи. Будь ласка, я прошу "за" проголосувати, за поправку Нестора Шуфрича і Німченка. Підтримайте цю поправку. За-29 Законрозбалансовується, я вам хочу сказати. 1533. Будь ласка. Це поправкаНімченка, Шуфрича, вона була врахована, і Папієв тепер наполягає. Будь ласка. Дякую. Шановні колеги, я хотів би пояснити взагалі, що мав на увазі пан Писаренко, коли поставив на підтвердження цю поправку. Взагалі-то він сказав, що сам розділ, який… в якому йде мова про введення такого карального інституту, як уповноважений, він не має права на існування. Тому не треба перекручувати його слова. І хотілося би сказати наступне. Вчора в Страсбурзі під головуванням Парламентської асамблеї Ради Європи всі європейські парламентарі чітко і ясно висловилися про антиконституційність і антиєвропейськість цього закону, і сказали всі як один, що цей закон не має право на існування, тобто введення каральних функцій проти власних людей за те, що вони хочуть говорити своєю рідною мовою. На Буковині вони хочуть говорити румунською мовою, на Закарпатті – угорською мовою, в інших місцевостях – російською мовою. Тобто це закон, який просто… Дякую. Шановні колеги, ну я хочу все-таки, щоби ми одне одного, і особливо українське суспільство, не вводили в оману. При всій повазі до пана Папієва, я хочу попросити вас, пане Папієв, не жонглювати так словами, тому що у Страсбурзі під час нинішньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи

проходять десятки сайд-івентів, десятки, в яких можуть брати участь Брензович і інші депутати Верховної Ради України і презентувати свою позицію. Ви вчора про це розповідали, от в такому ключі, будь ласка, це і розповідайте, що відбувся сайд-івент, де брали участь українські і інші політики, але не вводьте в оману сесійну залу, будь ласка, і особливо українських виборців, що начебто в Страсбурзі начебто розглядався закон України. Це неправда. Я ще раз хочу наголосити, що в порядку денному нинішньої сесії Парламентської асамблеї функціонування української мови. В дебатах цього немає, в резолюції цього немає, жодної резолюції на цю тему не приймалося ні вчора, ні сьогодні і завтра не заплановано. Шановні колеги, прошу визначатися по… Будь ласка, коментар голови комітету. Шановні колеги, я хочу ще раз пояснити, що відбувається. Закон, який ми приймали в першому читанні, був насправді досить жорстким, конкретним і багато хто підтримував таку норму закону. Але для того, щоб досягти компромісу в цьому залі з представниками всіх фракцій, які взяли участь в голосуванні, ми його значно пом'якшили. Ми зробили його таким, який допоможе тим людям, які не знають української мови достатньо, але претендують на державні посади, якщо вони російського, угорського чи румунського походження, стягнення і покарання звідти забрати. І саме тому ми врахували поправкиНімчеча і Шуфрича… і Німченка. Колега Писаренко і колега Папієв намагаються знов і повертають ті поправки, які фактично будуть зобов'язувати уповноваженого карати за ті порушення тих людей, яким ми даємо перехідний етап, можливість вивчити мову і взагалі зняти це покарання. Це ви зараз робите. Я дуже прошу вас, колегаПапієв, давайте не будемо ставити саме ці поправки на підтвердження з цієї причини. Ми їх підтвердимо, вони будуть діяти, і ви будете автором цих жорстких поправок, саме ви. Ви своїм виборцям це не поясните. Вже кажу, навіть виходячи з ваших інтересів. Дякую. Рухаємося далі. Наступна поправка 13… Ой, вибачте, 1534 народних депутатівНімченка і Шуфрича. Будь ласка, пан Шуфрич, вам слово. Будь ласка. 11:08:04 ШУФРИЧ Н.І. Ми в принципі проти того, щоб складався акт і були будь-які підстави до притягнення до покарання. Я вважаю, що цей закон має кореспондуватись з резолюцією Європарламенту, який визнав, що знання державної мови, безумовно, є позитивним для держави, але її знання має стимулюватись. А сьогодні ми бачимо абсолютно іншу картину: сьогодні примушують знати державну мову, а це не є вимогою Конституції. Конституція гарантує вільне використання будь-якої мови на території України. І, безумовно, це сьогодні нас бентежить. Ми стурбовані, щоб цей закон був сприйнятий в першу чергу громадянами України різних національностей, щоб цей закон об'єднував Україну, а не розколював її. І сьогодні ми маємо реакцію наших колег з інших країн, депутатів інших парламентів, в тому числі, як нагадувала пані Ірина, комісара з прав людини Європейської Ради ДуніМіятович, яка обурена цим процесом, який зараз проходить в сесійній залі. Ну і, пані Ірина, користуючись нагодою, я не можу не подякувати вам, що ви підтримали попереднім голосуванням… Прошу визначатись по цій поправці. Єдине уточнення, принципове: не Європейської Ради, бо Президент Європейської Ради – це Дональд Туск, а Ради Європи – це ДуняМіятович. І до кінця 2000-ї поправки, я переконана, вся зала це вивчить. Прошу визначатися, колеги. За-18 Поправка відхиляється. Наступна поправка - 1535. Вона врахована, але народний депутат іПапієв, і Писаренко просять слово. Будь ласка, Писаренко, вам слово. Я прошу, якщо ми вже прізвища будемо використовувати, то тоді давайте репліки будемо давати по прізвищах. Я хочу сказати доповідачу, щоби була зрозуміла наша логіка, чому ми ставимо на підтвердження і ці поправки. Ми не хочемо зробити закон більш жорстким, ми вважаємо, що він вже жорсткий. Ви зробили що? Ви зробили текст закону, яким налякали суспільство і сказали, що будете саджати за те, якою мовою розмовляє людина. Потім сказали: "О! Ми його пом'якшимо. Не потрібно говорити про те, що буде кримінальна відповідальність. Ми пішли вам назустріч – буде лише штраф. І буде уповноважений орган, який буде всіх контролювати і штрафувати". Так де він пом'якшений? Ми вважаємо, що і ця редакція закону не підходить. Ми вважаємо, що будь-яка поправка, яка є в цьому законі, не потрібна, як і цей закон в цій редакції не потрібен. Нам потрібно піти на друге повторне читання і в другому повторному читанні шукати баланс інтересів громадян країни. А ви в цьому зробили його жорстким. Ось ця наша логіка, чому ми говоримо, що потрібно голосувати за все. Дякую. Дякую. Я приймаю ваше зауваження, шановний пане Валерій. І це абсолютно з повагою до вас. Просто… обмовка, скажімо так. Будь ласка, я прошу визначатися. Пане Валерій, ви вимагаєте на голосуванні? Будь ласка, слово голові комітету. Пане Валерій, ніхто не пропонував саджати заневолодіння українською мовою. Це ви пропонуєте зараз, це ви розповсюджуєте ці чутки, це ви лякаєте людей, це ви стравлюєте людей, які говорять у побуті українською, російською, угорською, румунською. Ви це робите! Ця поправка лише говорить про те, що не можна оскаржити акт, оскільки в акті не має бути рішення. Якщо ми цю поправку знову ж таки збиваємо, то фактично ми акт робимо кінцевим документом, на підставі якого уповноважений може накласти якісь стягнення. Ми стягнення забрали. Завдяки вам стягнення з'явилися в цьому акті. Таким чином, ви, прикриваючись нібито демократичною, ліберальною, чи космополітичною, чи якою завгодно риторикою, навпаки хочете принизити тих людей, які ще не вивчили української мови, і змусити їх говорити нею навіть там, де від них це не вимагається, і карати їх, якщо вони не будуть це робити. Це ви, колего Писаренко, робите особисто. Дякую. Прошу вас не ставити це на голосування. І ми тоді не будемо… Ви завжди маєте право висловитися, сказати вашу позицію щодо всього закону, не голосувати за нього. Це, безумовно, ваше абсолютно логічне право. Але навіщо збивати демократичні... Ви наполягаєте? Я зараз запитую, чи ви наполягаєте на поправці. Наполягаєте? Ну, тут немає репліки. Це обговорення поправки, шановний пане Валерію, при всій повазі. Я прошу колег визначатися по поправці 1353, вона була врахована комітетом.

За-54 Наступна поправка - 1536. Будь ласка,Червакова Ольга. Прошу. колеги, Миколо Леонідовичу, я... це поправка моєї колеги по комітету, голови Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики ВікторіїСюмар. Вона пропонує у частині сьомій статті 56 розділуVIII вилучити слово "двадцять". І, до речі, є аналогічна поправка моєї колеги Кондратюк. Це наступна поправка. Мова іде про наступне: логіка наша полягала в тому, щоби уникнути подвійної відповідальності телеканалів за порушення за порушення вимог до мовного законодавства на телебаченні. Бо ми керувалися тим, що вже є Нацрада, яка наділена цими повноваженнями, і такими же аналогічними повноваженнями не варто наділяти ще один державний орган. Натомість я бачу в остаточній редакції, що залишилася

Микола Леонідовичу, я так розумію, що, скоріше за все, при першому читанні ця стаття була 20-ю, а потім вона стала 24-ю. Тому що от ви якраз цифру "24" і вилучили, а "20" – ні. Тобто я думаю, що, скоріше за все, це просто зсунулася В мене питання до вас дуже просте. Чи не буде подвійної відповідальності телеканалів за порушення вимог до мовного законодавства? Чи буде враховано пропозицію моїх колегСюмар і Кондратюк стосовно того, що контроль за дотриманням мовного законодавства здійснює лише один уповноважений державний орган – це Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, а не два? Прошу поставити на голосування в редакції, запропонованій паніЧерваковою. Чого ви кричите, пані Червакова? Будь ласка, прошу голосувати. Дякую. 35 - "за". Залишається в тій редакції, яка була врахована комітетом. Наступна – 1537. Слово паніЧерваковій. Шановна Ірина Володимирівна, я, по-перше, не вимагала поставити попередню поправку на підтвердження. І саме тому я, як ви висловилися, і кричала. Тому що в моїх словах не було вимоги… ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановна паніЧервакова, ви не вимагаєте на підтвердження – крапка. Будь ласка, пану Папієву, який поставить це на підтвердження. Я би хотіла, щоб у цій залі трошки включалися мозги у кого-то, окрім головуючої. Будь ласка, будь ласка, ми рухаємося далі. Наступна поправка – 1538, пана Шуфрича. Прошу, вам слово. Дякую. Пані Ірино, дуже слушна пропозиція. Я прошу поставити її на голосування, щодо включеннямозгов. Пані Ірино! Я прошу поставити вашу, слушну, дуже вчасну пропозицію про включення мозгов на голосування. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставимо на голосування поправку щодо включення мізків в цій сесійній залі. Будь ласка, це поправка, я так розумію, за версією пана Шуфрича, номер

Я за включення мізків голосую. Але все одно тільки 21 людина підтримує включення мізків в сесійній залі. Просять по фракціям, але я не буду на цьому наполягати, не треба. Рухаємося далі. 1539. Будь ласка, пан… Хто там? Ніхто не наполягає. Слава Богу. 1541, пані Подоляк. Прошу, вам слово. Я вам дякую, пані Подоляк, що ви включаєте мізки весь час. 11:18:30 ПОДОЛЯК І.І. 1541. Це поправка, яка стосується порядку спонукання суб'єктів підприємницької діяльності використовувати державну мову під час обслуговування споживачів. Ця поправка є доволі м'якою і доволі поступальною. Спочатку суть її полягає в тому, що спочатку суб'єкт підприємницької діяльності у випадку, коли порушується мовне законодавство, попереджається про таке порушення. Якщо впродовж року таке порушення повторно здійснюється, то накладається штраф. Прошу поставити цю поправку на підтвердження в повному обсязі. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, ставлю в повному обсязі на голосування цю поправку. Прошу, до речі, підтримати в повному обсязі, колеги, цю поправку. 11:19:37 За-31 Поправка залишається в редакції комітету. 1542. Будь ласка,Княжицькому слово. поправка 1542, вона стосується "Прикінцевих положень". В цій поправці пропонується в тексті замінити "Національною комісію зі стандартів державної мови" словами "згідно з Законом України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Вона врахована в редакції комітету. Прошу врахувати в повному обсязі, так, як я пропонував. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую за роз'яснення. Прошу голосувати, колеги.

В поправці пропонується "Прикінцеві положення", "Перехідні положення"об’єднати в один "Прикінцеві та перехідні положення". Пропоную виключити слово "перехідні" і врахувати в запропонованій редакції. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися.

Дякую за роз'яснення. Значить, було кілька поправок, які були комітетом враховані редакційно і вимагали їх поставити в повному обсязі. Ми голосували в повному обсязі - і воно провалювалося, це рішення, тому залишалось в редакції комітету. А попередня поправка, яка була врахована комітетом, панКняжицький озвучив її в іншій редакції, ми провалили це голосування, і тому залишилося в тій редакції, в якій прийняв комітет. Так зрозуміло? Пані Червакова теж так зрозуміла? Я щаслива, що я об'єднала залу в розумінні того, що відбувається по дискусії по обговоренню поправок. Будь ласка, пан Нестор Шуфрич, вам 1 хвилина на поправку 1545, яка була відхилена. 11:22:32 ШУФРИЧ Н.І. Мені, безумовно, прикро, що коаліція не підтримує поправки авторів, панаКняжицького в тому числі. Мабуть, з включенням мізків у нас не все виходить в цій залі. Ну добре. Саме ця поправка наша і пропонує, щоби мізки включилися:відтермінувати на 6 місяців введення цього закону, якщо він буде прийнятий. Хочу вірити, що коли пройдуть виборчі дебати всі, ми повернемось до розгляду цього закону і приймемо такий закон, який буде влаштовувати всіх громадян України, які поважають українську мову як державну, але внаслідок історичних причин не володіють нею досконало, але вони потрібні суспільству і мають конституційне право віддати всіх себе служінню Україні. І ми маємо це поважати і дати можливість людям працювати на користь нашої держави. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, прошу голосувати по поправці 1545. Колеги, я прошу визначатися.

За-17 Поправка відхиляється. Наступна – 1551. Будь ласка, народний депутатКняжицький, вам слово. Дякую. Ця поправка врахована в редакції комітету. Прошу врахувати її повністю. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися і врахувати її повністю. Так зрозуміло, Нестор Іванович, так правильно, не порушується так Регламент? Ні, так не можна, ми ж не можемо, це ж не "Что? Где? Когда?" – одна версія, друга і третя. Ні, ми голосуємо зараз тільки повністю. Прошу, будь ласка, в авторській редакції. Одне голосування по поправці. 11:24:42 За-32 Поправка залишається в редакції комітету. 1552. Будь ласка, пані Подоляк, вам слово. Шановні колеги, власне, ці поправки, які ми зараз почали розглядати, підтверджують цю тезу, що цей законопроект розрахований на поступове його впровадження, на м'яке його впровадження, на створення можливостей представникам різних груп і працівникам публічної сфери мати доволі часу для того, аби володіти і використовувати державну мову. І прошу, будь ласка, цю поправку ставлю її на підтвердження в повному обсязі. Дякую. Дякую. Ставлю на голосування поправку 1552 пані Подоляк, вона вимагає в повному обсязі її поставити як автор. Прошу визначатися.

Хочу сказати, що мої поправки, вони спрямовані на те, щоби ми прибрали бюрократію з цього закону, на те, щоби ми дали час на впровадження навіть тих новацій, які пропонують автори законопроектів тільки в сферах державного життя, не чіпаючи приватне життя і життя приватного права. я знаю, що мої поправки не сподобались авторам законопроекту, але я ж чесно говорю, у нас не співпадають з вами точки зору, і не потрібно через це хвилюватися. більш жорстка точка зору, ви вважаєте, що ви маєте нав'язувати і контролювати те, як розмовляє людина. А я вважаю, що якщо не розумієте, як робити, почитайте Конституцію, там написано, яким чином це робити, і там написано, що українська мова – державна, але держава забезпечує розвиток і функціонування російської та інших мов національних меншин. Будь ласка, читайте і також рішення Конституційного Суду. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, голові комітету слово. 11:27:09 КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Шановний колего, моя точка зору і точка зору членів комітету точно полягає в тому, що ми нікому нічого нав'язувати не повинні і не будемо. Тому, коли ви вживаєте таку риторику, то ви самі лякаєте людей цим нав'язуванням. Щодо цієї поправки, то хочу сказати, що у вас жорсткіша точка зору, тому що ви пропонуєте цією поправкою скасувати перехідний період, який ми встановили для тих людей, які з тих чи інших причин ще не володіють мовою. Саме тому ми цю поправку відхилили, шануючи тих людей, які справді хочуть вивчити мову, яка казав колега Шуфрич, прислужитися українській державі. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую за роз'яснення. Будь ласка, прошу визначатися по поправці Валерія Писаренка.

Ви знаєте, шановні колеги, я не можу знов не згадати позицію комісара Ради Європи з прав людини ДуніМіятович, яка якраз і звернулася до нас з вами зупинити розгляд цього закону. Я вже не буду говорити, що зараз ми, мабуть, могли би розглядати більш важливі питання, у тому числі і питання покращання життя, принаймніздешевшання життя наших громадян, через зниження ціни на газ, на які є абсолютно всі підстави, збільшення пенсій, на які теж є гроші, у тому числі і ті, які ми плануємо використати на виконання цього закону, обслуговуючи апарат уповноваженого. На жаль, ми не чуємо один одного. Я сподіваюся, що вас не почує і народ України, і висловить свою позицію вже через 11 рівно днів. Дякую за увагу. Дякую. Це була поправка народних депутатівНімченка і Шуфрича, 1554. Я прошу по ній визначатися. Будь ласка.

Дякую. Шановні колеги, от дивіться, цей закон він абсолютно-абсолютно неправомірно втручається в сфери інших законів України і взагалі-то вводить подвійні тлумачення, що абсолютно цей закон зробить таким, який сплутає і в плані там судових ведень, і в плані правоохоронної роботи, не кажучи вже про освіту, науку і інші-інші царини життя українців. Шановні колеги, дослухайтесь ще раз. Якщо ви хочете перевірити і переконатися, що цей закон є антинародний, антиконституційний, зверніться, будь ласка, до Венеціанської комісії. Зверніться, отримайте висновок, ви ж будете бачити, що каменя на камені не залишиться від цього закону, і вам чітко і ясно в обличчя скажуть, що ви абсолютно є неєвропейськими людьми і підходи у вас… Не хочу зараз нагадувати вчорашні слова, так, Шановний колегоПапієв, дивіться, ця поправка відтерміновує строк введення в дію пункту про складання відомчих актів відповідно до стандарту державної мови. Якщо ми її скасуємо, то вона буде вступати прямо в день набрання чинності закону. А так вона вводить відтермінування, так, як я це пояснював раніше. Тому в мене буде інша пропозиція. В цій поправці комітетом було запропоновано, що стандарти "правничої" термінології. Я пропоную замінити на слово "юридичної" і поставити цю поправку на голосування. ПанеПапієв, ви наполягаєте чи вас задовольнило?.. Наполягаєте. Будь ласка. Ми рухаємося згідно Регламенту. Народний депутат наполягає, і я мушу як головуюча поставити на…

Я ще раз звертаю вашу увагу на те, що під час підготовки цього закону і внесення до Верховної Ради на перше читання, на друге читання, були грубо порушені взагалі-то зобов'язання України стосовно Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Цей закон має безпосереднє відношення до прав людини, і у вас було достатньо часу для того, щоби звернутися до Комісії за демократію через право з тим, щоби отримати висновок цієї комісії стосовно закону, який сьогодні в розгляді, яка би чітко і ясно сказала, що цей закон порушує не тільки Конституцію України, а порушує взагалі європейські підходи до функціонування регіональних мов, мов національних меншин, що цей закон – це не є закон розвитку української мови, це є закон, яким ви хочете заборонити українцям розмовляти рідною російською мовою, рідною румунською мовою, рідною угорською мовою, рідною кримськотатарською мовою. Вам це не пробачать, і ви побачите… Дякую. І ви побачите оцінку цього закону через 11 днів. Я ще раз хочу нагадати вам результати голосування в Чернівецькій області, на Буковині. І я вдячний буковинцям, які владі показали "геть" в першому турі. Сподіваюся, що в другому турі це буде більш яскраво. Дякую. Дякую. Звідки виникла ця поправка? Ви знаєте, що ми прийняли статтю 7 Закону "Про освіту", в іншому законі, в Законі "Про освіту", і відповідно до рекомендацій Венеційської комісії ми перенесли введення цього закону в цьому законі на 2023 рік. Це було якраз і виконання рекомендацій Венеційської комісії. Тому прошу це залишити так, як є. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися по цій поправці.

А 7 тільки що ж озвучили уже. Ми її голосували. 15… тепер… 59 . А хто буде від народних депутатів? Немає бажаючих. Наступна поправка… Тарас Кремінь, ви наполягаєте? Ні. Добре. Дякуємо. Васюник. Народний депутат Васюник, 1560. не наполягає. 1564. Будь ласка, народні депутатиНімченко, Шуфрич. Слово Шуфричу, народному депутату. Будь ласка. Дякую. Шановні колеги, ми в принципі проти того, щоб цей закон був прийнятий за принципом: тут перегортаємо, тут запам'ятаємо, тут перенесемо. Закон має бути такий, який задовольняє всі потреби суспільства і негайно всі його статті вступають в силу. Але заради цього в ньому мають бути виключені ті норми, які дискредитують наших громадян. І тоді не буде необхідності переносити терміни введення окремих статей. Ми пропонуємо підійти до цього закону більш відповідально. І ще раз підкреслюю, зробити його таким, що об'єднує, а не породжує конфлікт в суспільстві. Ми бачимо як відреагувала Чернівецька область, Закарпатська область. Це ще один натяк і вирок владі. Дякую. Прошу слово голові комітету. 11:37:01 КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Дякую. Шановний колего Несторе, але цей пункт якраз встановлює перехідний період для запровадження нових правил зовнішнього незалежного оцінювання. Ми пропонуємовідтермінувати зовнішні незалежні оцінювання українською мовою до 2030 року. Ви наполягаєте на тому, щоб негайно його вводити українською мовою в цьому пункті. Це так. Ну, але давайте голосувати. Будь ласка, прошу визначатися по цій поправці колегНімченка і Шуфрича, 1564. Прошу визначатися. За-2 Це, мабуть,Німченко і Шуфрич за цю поправку. Але теж немало. Рухаємося далі. 1566. Будь ласка, народний депутатКняжицький, вам слово. Дякую. Вона врахована, але я пропоную її врахувати без слів "яка набуває чинності через один рік від дня набуття чинності цього закону". Дякую. Будь ласка, озвучена позиція панаКняжицького. Він пропонує її поставити. Я ставлю в редакції, запропонованій паном Княжицьким. Ні, будете головувати на засіданні – будете ставити так, як ви вважаєте для Регламенту. Я почула конкретну пропозицію від панаКняжицького. За-25 Правка залишається в редакції комітету. Наступна – 1567. Будь ласка, це поправка народних депутатів панаНімченка і пана Шуфрича. Слово надається пану Шуфричу. Будь ласка. Чесно кажучи, "застосування державної мови в науці, яка набуває чинності за шість місяців від дня набуття чинності цього закону", абсурд повний. Наукові праці у нас написані -да не бійтеся ви тієї російської мови, - ще й на багатьох інших мовах. Невже, якщо видатний український науковець, який не володіє в абсолюті українською мовою, але зробив відкриття, потрібне нашому суспільству, або зробив наукову роботу, наслідки якої мають позитивні наслідки для розвитку нашої країни, мають бути заблоковані виключно тому, що не на українській мові?Да це абсурд і безвідповідальність. Просимо відповідну статтю вилучити.

щоб цей закон в цій частині вступав в силу через рік, через 12 місяців. Ваша ж була пропозиція, взагалі щоб він вступав в силу негайно. Саме тому комітет його відхилив, відстоюючи те право, яке ми ввели сюди після багатьох консультацій і з Міністерством освіти, і з колегами в залі, про встановлення великих перехідних періодів для багатьох статей. Дякую.

автор якраз на цьому і наполягає, визначатися.

Шановні колеги, я ще раз хочу підкреслити логіку наших поправок. Ми не проти того, щоб відповідні норми в даному випадку застосування державної мови у сфері культури переносились на якійсь термін. Ми проти того, щоб взагалі ці норми були. Тому і пропонуємо сьогодні врегулювати цей закон відповідно до 10 статті Конституції, де таких вимог немає. Більше того, гарантуються права використання інших мов, в тому числі і в сфері науки і культури. Якраз за це ми і боремося. І ми хочемо такий закон, який без всяких відтермінувань негайно вступив в силу, але щоб він поважав права всіх громадян, які з повагою ставляться до української мови як державної, але мають гарантоване право використовувати свою рідну мову. І ми боремося за їх право це робити. Дякую. Ви розумієте, в чому казуїстика. Казуїстика полягає в тому, що ми говоримо про те, що в музеях, наприклад, таблички мають бути в тому числі українською мовою. Ніхто не забороняє мати там таблички російською, англійською, французькою, румунською, і будь-якою іншою в тому числі. І ми для цього встановлюємо перехідний період. А ви виступаєте і проти норми, щоб українська мова там взагалі хоч десь була, і проти перехідного періоду. Тому це нелогічне для нас питання. Тому ця поправка була відхилена. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатись по поправці 1569.

Поправка залишається в редакції комітету, тільки 21 голос підтримали її в повній редакції. Наступна поправка – 1577, народних депутатів ВасиляНімченка, Нестора Шуфрича. Слово Нестору Шуфричу, будь ласка. Пане Несторе! Я ще раз хочу нашу логіку засвідчити в цій залі. Під час розгляду цих статей по суті і співавтор цієї поправки Василь ІвановичНімченко, і я були категорично проти того, щоб ці норми були застосовані. Якщо ми під час розгляду по суті цих статей були проти, то, безумовно, ми і проти того, щоб були якісь відтермінування. Ми взагалі не хочемо, щоб ці новели були в цьому законі, тому що ці новели роз'єднують людей, створять конфлікти в майбутньому, суперечки і, не дай Бог, протистояння. Ми хочемо, щоб цей закон був таким, який об'єднає суспільство. На жаль, сьогоднішня редакція несе іншу загрозу 15 секунд завершити. Все, ви вже завершили? Дуже дякуємо, що вклалися в регламент. Будь ласка, хвилина, коментар голови комітету. 11:45:26 КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Шановний колеги, дивіться, це стаття, яка регулює введення закону на телебаченні і радіо. В нас євідтермінувальний період - два роки. Ви безпосередньо… Якби ви взагалі щодо інших статей введення української мови на телебаченні і радіо виступали проти, я це розумію, це відповідає вашій логіці. Але ця поправка, вона фактично пропонує скасувати цей відтермінувальний період. Ми обговорюємо цю статтю закону з представниками різних фракцій і груп, і з профільним Комітетом з питань свободи слова і засобів масової інформації. Є різні точки зору, але я не бачу підстав скасовувати тойвідтермінувальний період, який є в цьому законі. Тому що ви, як я вже казав, пробуєте його жорсткіше зробити тим самим. Я розумію вашу позицію, але вона тут дещо непослідовна в цьому. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися по поправці 1577 народних депутатівНімченка і Шуфрича.

За-15 Поправка відхиляється. Наступна – 1579. Будь ласка, народний депутатКняжицький вимагає слово. Прошу. 11:46:38 КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Дякую. У нас якраз були дебати. Це те, про що я говорив: про термін, коли вводиться ця стаття, те, що стосується друкованих засобів масової інформації. І ми поправку комітету обіцяли врахувати:Сюмар, Шверк, Березенко. Тому я пропоную поставити її в повному обсязі. Дякую. Вона врахована в редакції комітету була, а колега вимагає поставити її в повному обсязі. Ми зараз визначаємося. За-10 Поправка залишається в редакції... У нас не може бути два голосування. Покажіть мені цю норму Регламенту, ми проголосували тільки що. А я вам говорю, що у нас по одній поправці - одне голосування, я читала Регламент, друзі мої, щодня зранку до вечора читаю Регламент –настольная книга.

Прошу поставити в повному обсязі, як автор вимагає, в редакції автора. Автор вимагає поставити в своєму формулюванні в повному обсязі. За-26 Наступна поправка – 1581, шановних колег ВасиляНімченка і Нестора Шуфрича. Слово, будь ласка, Нестору Шуфричу. Вельмишановна головуюча, ми вимушені констатувати, що в залі відбувається порушення Регламенту. Тому що у нас є право поставити на голосування поправку в будь-якій редакції, і незалежно від того, чи ставить її автор в іншій редакції, редакція комітету має право бути поставлена на голосування на підтвердження. Ви цього не робите. І таким чином ми спотворимо текст закону. Щодо нашої пропозиції про виключення відповідної статті, ми вели дискусію під час розгляду по суті в тексті цього закону відповідної новели. Ми були проти її в принципі, тому і проти будь-яких відтермінувань. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую за роз'яснення вашої поправки. Я прошу визначатися по поправці 1581.

За-6 Поправка відхиляється. Наступна поправка - 1582. Будь ласка, народний депутатКняжицький. 11:49:52 КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Прошу поставити її в повному обсязі, оскільки ця поправка стосується теж відтермінування вступу в силу цього закону. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися.

ШУФРИЧ Н.І. Дякую, пані Ірино. Я продовжу логіку… пояснювати логіку наших поправок. Ми в принципі проти цих статей. В принципі категорично проти. А якщо ми проти по суті цих статей, то, безумовно, ми проти будь-яких відтермінувань цих статей. Ми вважаємо, що це грубе втручання в даному випадку вже й в господарську діяльність, обмежує можливість наших підприємців отримувати прибутки і сплачувати податки. Мало того, що після прийняття цього закону, не дай Боже, якщо він буде прийнятий, то на наших платників податків буде новий тягар, та ще й обмежується можливість працювати, забезпечувати робочими місцями. І, на жаль, цей закон ще разпростимулює від'їзд наших громадян за кордон, і це буде на совісті авторів і тих, хто про це голосувати

Тому що я пропонував зробити відтермінування на три роки в цій поправці для застосування державної мови в користувацьких інтерфейсах комп’ютерних програм та веб-сайтів. Натомість комітет запропонував зробити це… замість 12 місяців поставити 18. Тому я прошу все ж таки і врахувати в повному обсязі. Дякую. Будь ласка, прошу визначатися. За-23 Наступна поправка – 1585, народних депутатівНімченка і Шуфрича. Дуже багато поправок цих народних депутатів комітет врахував, але є такі, які не враховані. Це якраз одна з неврахованих поправок. Прикро, що багато наших поправок не враховані. Якби це відбулося, то цей закон абсолютно відповідав би Конституції України, прагненню наших громадян, які користуються крім української мови ще й своєю рідною, але, на жаль, кон'юнктура політична перемогла поки що. Буду сподіватися, що відповідальність, можливо, повернеться до цієї зали після 21 квітня або після обрання нового парламенту, в якому я з великим сумом не побачу багатьох своїх колег. подивимося, але будемо згадувати ці засідання як такі, які… як втрачену можливість щодо об'єднання нашого суспільства. І виступаючи по суті проти цієї новели під час розгляду її в попередній частині… в попередніх частинах закону, ми і в "Прикінцевих положеннях" категорично проти будь-яких відтермінувань… Дякую за роз'яснення. Прошу визначатися. За-7 Поправка відхиляється. Наступна – 1586. Це поправка народних депутатівНімченка, Шуфрича. Будь ласка, слово пану Шуфричу. Дякую, шановна головуюча, шановні колеги. Та сама логіка. Під час розгляду цього законопроекту по суті відповідна дискусія вже відбулася. На жаль, ми не були підтримані. Абсолютно слушно сказала пані головуюча, не всі наші поправки підтримані в залі, і ми фактично втратили можливість врегулювати цей закон відповідно до вимог 10 статті Конституції. Це дуже і дуже прикро. Це був шанс. І ми з Німченком Василем Івановичем надали цей шанс Верховній Раді України, надали можливість виправити власну помилку, помилку авторів. І Михайло Папієв, безумовно, дуже стурбований і приєднується до процесу відповідальності цього закону Конституції України, як і решта колег, які за те, щоб цей закон відповідав… Дякуємо за роз'яснення стурбованості в тому числі. Це дуже важливо. І прошу, зараз голова комітету також хоче висловити свою стурбованість Шановний колего, законом сказано, що перехідний період щодо застосування державної мови у сфері споживчих послуг становить 18 місяців з дня набрання чинності. Натомість колегаНімченко і Шуфрич вимагали негайно ввести цей закон у сфері споживчих послуг. Через те комітетом вона не була підтримана. І вельмишановний колего Шуфрич, хочу вас запевнити, що ніхто не змінив до вас свого ставлення протягом останніх багатьох років, як і наші виборці разом з вами. Хочу зазначити, що ще більше ваших поправок було би враховано, які би ваші колеги з "Опозиційний блоку" спеціально не збивали ці поправки і не давали їх врахувати. Ви це чудово бачили. Дякую. Дякую. Прошу визначатися по цій поправці. І ви знаєте, просто серце тішиться від високої політичної культури, яка в цей день сьогодні просто триває і демонструється в нашій залі. Будь ласка, я прошу голосувати, і це хороший приклад, коли колеги займають різні ідеологічні позиції, але звертаються один до одного "шановний". "Шановний" – таким прекрасним українським словом. 11:56:55 За-11 Ми рухаємося далі. Ця поправка відхиляється. От наступна поправка, так самоНімченка і Шуфрича, була врахована комітетом. Бачите, це свідчить про незаангажованість комітету, що дуже приємно і теж вітається. А от поправка 1590 була не врахована. Це також… (Шум у залі) Але, шановний колегоПапієв, який так само стурбований цією поправкою, 1587, просить слова, хоч вона була і врахована. Дякую. Шановні народні депутати України, шановні громадяни України, які дивляться якраз засідання Верховної Ради України! Шановні колеги, це дуже важливий закон, тому намагання наше поставити на поправку і обговорити кожну поправку, воно робиться з метою того, щоби до людей, до наших виборців, до громадян України було донесено взагалі антинародність цього закону. Донести до людей те, що це каральний закон, вводяться каральні загони, де хворобливі люди будуть бігати і вимагати штрафів, кримінальної відповідальності і багато інших несуразных речей, які несумісні з європейським вибором України. Цей закон не має права на існування, і я ще раз наголошую на тому, жодна з статей з цього закону, вона не може бути прийнята і як взагалі цей закон. Перед підписанням цього закону, бо все рівно проголосують його в Верховній Раді України, бо люди в агонії зараз, треба направити до Венеційської комісії, щоб вона надала свій висновок. Будь ласка, коментар голови комітету. 11:58:42 КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Шановний колего, знаєте, в нас є такі люди, які бігають і кричать про країну-агресора, а приймають рішення, які допомагають цій країні-агресору. Так само є люди, які кричать, що нібито в цьому законі є кримінальна відповідальність і переслідування, яких тут немає, вимагають якраз введення в цьому законі кримінальної відповідальності, переслідувань, скорочень різноманітних перехідних періодів, тому що закон надзвичайно ліберальний, прийнятий шляхом компромісу між розмовами з представниками різних регіонів, представниками національних меншин, різних фракцій Верховної Ради. І тому ця поправка, теж вона вводить перехідний період для адаптації щодо цього закону в сфері розробки проектної документації, тому прошу її залишити. Дякую. Прошу… ПанеПапієв, ви наполягаєте на голосуванні? Я прошу визначатися по цій поправці. Нагадаю, що комітет її врахував, і це той випадок, коли я прошу підтримати поправку Шуфрича і Німченка, колег, і голосую "за". За-26 Поправка не враховується. Колеги, згідно Регламенту роботи Верховної Ради України я оголошую перерву рівно на 30 хвилин. після перерви ми з вами повернемося до розгляду поправок закону, законопроекту про забезпечення функціонування української мови як державної. Я хочу нагадати, шановні колеги, вам, що ми з вами зупинилися на поправці номер 1537... 38. Так, і починаємо нашу роботу з поправки 1538. Зараз. Вибачте, друзі. Так, я закрила вже нашу з вами… Ми з вами зупинилися на поправці 1587. І ми з вами розпочинаємо роботу з поправки 1590, тому що це поправка якраз теж колегНімченка і Шуфрича, от з неї ми розпочинаємо нашу роботу після перерви. Я оголошую перерву на 30

Вельмишановні колеги, прошу вас повертатися до сесійної зали, ми продовжуємо нашу роботу. І ми повертаємося до розгляду поправок до законопроекту про функціонування української мови як державної. Прошу повертатись до сесійної зали. Дякую, що голова Комітету профільного з питань культури і духовності панКняжицький вже зайняв своє місце на трибуні, де він ці останні дні доповідає нам поправки. І я хочу нагадати всім колегам, що до перерви ми з вами зупинилися на поправці 1590. З неї ми і розпочинаємо нашу роботу. Це поправка народних депутатівНімченка і Шуфрича. І зараз Нестор Іванович Шуфрич готовий розповісти нам про суть цієї поправки. Будь ласка, пане Несторе. 12:34:32 ШУФРИЧ Н.І. Я пам'ятаю нашу... Дякую, пані головуюча. Ну, сльози,сльози у мене на очах, коли я бачу, скільки колег присутні в залі, як вони турбуються за українську мову і її захист. Пані головуюча, будь ласка, і на мене наведіть, щоб я був у вашому селфі, прошу вас. Ну от, а то скажете, що мене в залі не було. А ні, вибачаюсь, в стенограмі це буде відображено. Тому що ж я точно там маю бути відображений, принаймні. я пам'ятаю, як ми з вами сперечались з приводу застосування цієї… норм цього закону до сфери реклами, ми були категорично проти цих новел. І, безумовно, ми проти будь-яких відтермінувань. До речі, 32 народних депутати зараз присутні в залі. 32! Отак всіх цікавить українська мова. Ай-ай-ай! А про що говорять, про що говорять… Тому, враховуючи, що є у нас наша позиція щодо застосування новел цього закону… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ви знаєте, шановний колего, Нестор Шуфрич, я доєднуюсь до ваших сліз відносно кількості присутніх у залі, але я не поділяю ваші сльози відносно суті вашої поправки. Тому що там жодного слова немає про селфі, про "ай-ай-ай" і про інші речі, які прозвучали в вашому роз'ясненні, там інший зміст. пропонуєте виключити там попередню статтю 32 закону, яка набирає чинності через шість місяців з дня набрання чинності цим законом. Я прошу визначатися по поправці 1590. Колеги, повертайтеся до сесійної зали, тому що Шуфрич плаче, що нас так мало. Сльози на очах. Нестор Іванович…

народних депутати, присутніх в залі. Отак ми працюємо. Я задаю запитання зараз вже самому собі. Скажіть, навіщо приймати закон, окремі статті якоговідтермінуються строком на рік, навіть до 2030 року була спроба відтермінувати одну норму. Чому не прийняти такий закон, який задовольняє суспільство? Можна негайно прийняти, щоб він вступив в силу і об'єднав суспільство. І я, безумовно, сьогодні наполягаю на тому, що по тих питаннях, де ми не змогли домовитися під час розгляду цих новел по суті, щоб не було відтермінувань, а були скасовані самі статті, які стосуються відтермінування.

потерпала від русифікації і заборони української мови. Вони віддають своїх дітей в українські школи на Одещині, на Луганщині, на Донеччині, вони хочуть, щоб їхні діти читали українські книжки і дивилися українське телебачення. Так, вони поки що ще не знають мови, тому закон дає їм час для того, щоб вони її опанували, оскільки вони хочуть це зробити, створює такі можливості. І через те є ці відтермінування. Тому що ніхто не вимагає завтра в тій ситуації, яка склалася, коли ми бачимо, що є ще хтось, хто хоче цю русифікацію продовжити, вже відразу закликати до якоїсь конфронтації, закон якраз тому і має перехідні періоди, які ви намагаєтеся скасувати теж в цій статті. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Колеги, я прошу визначатися по поправці 1591. За-8 Наступна поправка… Ця відхиляється. ПанеКняжицький, перший підняв руку пан Долженков, і я маю це врахувати. 1592. Будь ласка, слово народному депутатуДолженкову. 12:39:06 ДОЛЖЕНКОВ О.В. Дякую, пані головуюча. Я б хотів би поставити на підтвердження для того, щоб все-таки підтримати цю пропозицію народного депутатаБєлькової

фактично це не враховано в редакції, але фактично цей строк є коротким, оскільки під час першого читання набуття чинності статті 32 щодо мови у сфері транспорту через 6 місяців, пропонує комітет через 1 рік. Депутат просив 2 роки, як мінімум. Тому ви говорите про сферу освіту, але, на жаль, цей закон зачіпає дуже багато сфер, зокрема, сферу обслуговування. Я взагалі проти того, щоб в сфері обслуговування зобов'язувати когось розмовляти державною мовою, оскільки державна мова – це мова державних установ. якщо це не сфера надання державних послуг, то тут повинна вже бути лібералізація і вільне використання будь-яких мов, зрозумілих як надавачу послуг, так і отримувачу послуг. Тому прошу підтримати пропозицію 1592. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, коментар голови комітету. Шановний колего, я погоджуюсь з вами щодо першого пункту вашої пропозиції щодо збільшення перехідного періоду. Я теж вважаю, що він має бути збільшений. Щодо другого пункту не зовсім погоджуюся, тому що в нас є люди, які в Україні, державі Україна володіють, наприклад, українською мовою і, там, англійською, а іншими мовами не володіють. Закон якраз і каже, що якщо є обопільна згода, можна говорити будь-якою мовою. Але якщо хтось в державі Україна звертається українською, він просто вимагає відповіді українською мовою. російською, румунською, англійською і продавець чи хтось в сфері послуг, чи на транспорті нею володіє, будь ласка, вони можуть спілкуватися цією мовою, ніхто їх в цьому не обмежує. Тому я утримаюсь з цього пункту, підтримуючи по суті першу частину поправкиБєлькової. Дякую. Дякую. Я прошу голосувати в повному обсязі цю поправку.

Громадянка України, але румунка або угорка за національністю, зараз я про росіян навіть не говорю, там простіша ситуація, зустрічається з кондуктором або з водієм, який володіє виключно українською мовою. Скажіть мені, будь ласка, цим людям 70 років або більше, вони в один день із Румунського Королівства або Угорського Королівства потрапили в Радянський Союз. так сталося, що тоді не дуже приділяли увагу вивченню інших мов – всіх все задовольняло. Вони вже не знають ні української, ні російської мови, знають тільки свою рідну. Так що, вони поїхати нікуди не зможуть? Я проти того, щоб були по суті ці статті в законі. А перенесення, відтермінування – це вже таке, знаєте, щоб, как говорится, замазать. Давайте відповідально ставитись до цих норм, це повний абсурд – вимагати це в транспорті. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатись по цій поправці.

За-9 Поправка відхиляється. Наступна – 1594. Будь ласка, народний депутатСеврюков, ви перший підняли руку, прошу. Дуже дякую. Я хочу трішки повернутися назад до правок 1588, 1589, це моїми колегами були з комітету надані. Миколо Леонідовичу, дивіться, ці правки стосуються того, що ми мову рекламивідтерміновуємо на півроку, хоча ми з вами знаємо, що вже рік мови реклами у нас, після відміни "Закону Ківалова-Колесніченка" в лютому минулого року, є не визначеною. Тому моя пропозиція, звичайно, щоб мова реклами відразу після прийняття закону була українська, ми просто повертаємося до сталих норм, до яких ринок звик і, ви знаєте, всі спокійно використовують в рекламі українську мову. І, можливо, якщо будуть ще якісь засідання комітету перед кінцевою версією, я просив би все ж таки вважати позицію і мою, і комітету, що мова реклами має бути українською з моменту введення закону, не треба нічого чекати, ми вже жили в цій парадигмі. А щодо правки, по якій я виступаю, прошу поставити на підтвердження повністю, щоб зберегти її в редакції комітету. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. На вимогу народного депутатаСеврюкова я по черзі ставлю поправки 1594 і 1595 на голосування в повному обсязі. Будь ласка, прошу 1594. Прошу визначатися. За-26 І наступна – 1595. Будь ласка, в повному обсязі прошу визначатися. Наступна поправка – 1596, народних депутатівНімченка і Шуфрича.

відповісти на запитання, і потім ми з вами розпочинаємо з поправки 1596 Німченка і Шуфрича. 12:45:35 КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Дякую. Шановний колего, повністю підтримую вашу позицію, було рішеннявідтермінувати це, але ми справді будемо проводити ще засідання, на якому узгодимо всі правки, пропозиції депутатів, в тому числі ваші попередні правки, і обговоримо це питання, і я особисто буду підтримувати вашу позицію з цього питання. Дякую. Веде засідання не прийняте. Поправка номер 1631, народний депутат Шуфрич. Дякую. Співавтором моєї поправки є й народний депутатНімченко. Прошу з повагою ставитися до Німченка Василя Івановича, генерал-полковника, голови в минулому, голови Воєнної колегії Верховного Суду, судді Конституційного Суду, заступника Голови Конституційного Суду. Отака поважна людина працює разом з вами і нами, з чим я всіх нас і вітаю. З приводу поправки. Ми сперечалися під час розгляду цієї поправки по суті, але в мене, я вже трошки пом'якшив би свою позицію, якби ця норма стосувалася партій. До речі, щодокументооборот в партіях, безумовно, має бути на українській мові, але громадські об'єднання, які можуть бути вузькоспеціалізовані виключно на якійсь проблематиці національних менших і від них вимагати – вимагати!

За-10 Рішення не прийняте. Продовжуємо нашу роботу. Я тільки хочу звернутися до колег-депутатів, і так само до тих, хто слідкує за пленарним засіданням. В нас є поправки, де авторами є багато депутатів, може бути 10, може бути і 25 авторів однієї поправки, тому головуючий на засіданні оголошує тільки прізвище того депутата, якому надається слово для виголошення цієї поправки. Тим часом поправка номер 1597. Народний депутат Подоляк. Шановні колеги, тут насправді написано, що ця поправка врахована, але вона врахована редакційно. Тому я прошу її ставити на підтвердження саме в такому формулюванні, в якому вона була подана. Дякую.

За-27 Рішення не прийнято. Наступна поправка номер... Ми вже проголосували стосовно поправки 1597, два голосування стосовно однієї поправки не відбувається. Поправка 1598. Слово надається для виголошення поправки народному депутату Шуфричу. Шановні колеги, логіка наших поправок незмінна, ми наполягали під час розгляду відповідного закону, коли ми розглядали його по суті, наша позиція була чітка, принципова, ми наполягали, щоб норми цього закону абсолютно відповідали статті 10 Конституції не тільки її першій частині, що українська мова є державна і це ніким не ставиться під сумнів, а щоб вона кореспондувалася із другою частиною статті 10, яка гарантує право використання російської мови та мов національних меншин у всіх сферах життєдіяльності. На жаль, друга частина 10 статті, на моє тверде переконання, проігнорована, тому ми і внесли ці поправки. І я прошу указану поправку поставити на підтвердження. І хочу сказати громадянам України, що у нас зараз трошки менше 40 народних депутатів присутні в залі, отак ми боремося за...

За-9 Рішення не прийнято. Поправка номер 1599. Не наполягаєте. 1600 поправка, народний депутат Писаренко. Не наполягає. Поправка номер 1601. Будь ласка, народний депутат Долженков. Будь ласка. Шановні громадяни України! Шановні колеги! Дуже тривалий термін ми розглядаємо цей законопроект. На жаль, цей законопроект, а, може й на щастя, цей законопроект насправді є заручником політичного процесу чинного Президента. Суть правки полягає в тому, щобвідтермінувати деякі положення закону, зокрема пункту 1 статті 7 щодо набуття ними чинності з 1 січня 2020 року. Я вважаю, що зазначений термін є незначним, і нам необхідно більш тривалий термін для того, щоб, зокрема, передбачити можливість набуття чинності окремих положень закону, які стосуються переважно сфери освіти, школи, середньої загальноосвітньої школи щодо необхідності застосування положень цього закону. Тому пропоную цю пропозицію поставити на голосування. 1601. Прошу голосувати народних депутатів. За-8 Рішення не прийняте. Наступна поправка - номер 1602. Не наполягають народні депутати. 1603. Прошу, народний депутатДолженков. Дуже важко встигати за вами, пані головуюча. Таке враження, що ви навмисно намагаєтесь не дати можливість обговорити кожну правку цього законопроекту. Я кажу, якщо взялись на цю справу, то, будь ласка, ідіть до кінця. Знову ж таки це положення стосується відтермінування окремих положень цього закону щодо набрання ними чинності. Хоча при цьому хочу наголосити на тому, що зазначені строки є незначними через те, що Україна перебувала досить тривалий термін в сфері і в атмосфері такої мовної лібералізації. Але через те, що цій владі нема чого показати, вони хочуть… хоч приймуть цей мовний закон. Тому я ще раз наголошую на тому, що зазначена пропозиція пропонує термін не занадто тривалий, не занадто необхідний, який дійсно необхідний для нашої країни через жорсткість цього закону, через розповсюдження вимог цього закону не тільки на сферу державного життя, як цього вимагає Конституція,

За-9 Рішення не прийняте. Наступна поправка - номер 1604. Наступна поправка - номер Прошу, народний депутатДолженков, який номер поправки? 12:54:05 ДОЛЖЕНКОВ О.В. 1604, ви ж самі назвали. Що стосується правки 1604, знову тут підходить автор правки до того, щоби на вимоги цього закону, які стосуються Закону України про… в частині Закону України "Про вибори Президента України", щоб вони набули чинності з 1 січня 20-го року. Чому не з 21-го? А чому не з моменту набуття взагалі чинності цього закону? Я не розумію як диференційовано підходять автори правок, автори законопроекту, які реєстрували цей законопроект? З якого моменту повинен набувати чинності закон в сфері медичного обслуговування, в сфері, там, транспорту, в сфері діловодства, що стосується громадських організацій, політичних партій? Чому така диференціація, в зв'язку з чим вона? Закон є дуже жорстким, ще раз говорю. Цей закон не повинен розповсюджуватися на сферу особистого життя, він не повинен розповсюджуватися на сферу обслуговування, це повинна регламентація бути виключно в сфері державного управління та функціонування органів місцевого самоврядування. Прошу комітет прокоментувати. 12:55:18 КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Дякую. Ну, по-перше, коли ми обговорювали і працювали над цим законом, очевидно, ми стикалися з різною ситуацією з застосуванням української мови в різних сферах. Є сфери, де українська мова застосовується без жодних проблем, там цей закон може діяти фактично від часу його прийняття. Є сфери, де потребувався певний перехідний період. Причому цей перехідний період в різних сферах. Наприклад, коли ми говоримо про зміни в програмному забезпеченні обладнання це є один термін, щоб виробити це обладнання і змінити програмне забезпечення. Коли ми говоримо про телебачення і радіомовлення - це інший період, який потрібен для того, щоб були показані ті програми, які вже вироблені. І так в кожній зі сфер. У нас були консультації, які про це говорили. Наприклад, в засобах масової інформації це 30 місяців. Для телебачення – два роки, але дехто пропонує зробити це більше. Натомість мова зовнішнього незалежного оцінювання, яке складається українською мовою, з 2025 року, тому що мивідтермінували термін, коли вступає в силу стаття 7 Закону "Про освіту", відповідно діти закінчать пізніше школу, і це буде ще пізніше. Тому в кожній ситуації інша ситуація, через те по-різному врегулюються ці терміни. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу голосувати.

За-9 Рішення не прийняте. Наступна поправка - номер 1606. Прошу, народний депутат Шуфрич. 12:56:48 ШУФРИЧ Н.І. Шановні колеги, низка статей цього закону, термін їх введення переноситься на два роки. З багатьох з цих статей у нас була дуже серйозна дискусія і суперечка. На жаль, вони залишились в абсолютній більшості в редакції авторів або в редакції комітету. З чим ми категорично не погоджуємося. Чому? Тому що абсолютна більшість цих статей, на наш погляд, не відповідає 10 статті Конституції, 22 статті Конституції, звужує права наших громадян відносно тих прав, які вони мають сьогодні. І, безумовно, ми проти того, щоб ці статті в принципі були присутні в цьому законі. І відповідно ми проти того, щоб будь-які інші маніпуляції проводились з цими статтями. Ми вважаємо, що цей закон потрібно доопрацювати, підготувати до повторного другого або третього читання,

Наступна поправка - номер 1608. Прошу, народний депутат Подоляк. Дякую. Ця правка була врахована комітетом. Я наполягаю її прийняти без останнього абзацу. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

Шановні колеги, ця поправка комітету була врахована, але я ставлю її на підтвердження, будь ласка, без останнього абзацу. Дякую. Включіть, будь ласка, мікрофон народному депутатуДолженкову, щоб він обговорив цю правку. 12:59:58 ДОЛЖЕНКОВ О.В. Шановні колеги, от за цією короткою сентенцією, яка прозвучала з боку представника комітету, я б хотів би розкрити зміст цієї пропозиції. А зміст цієї пропозиції комітету, який фактично є співучасником того злочину, який зараз відбувається, який хочуть протягнути через... в цих стінах шляхом прийняття цього закону, вибіркове ставлення до мов національних меншин. От, будь ласка, останній абзац: "Особи, які належать до національних меншин України, мови яких є офіційними мовами Європейського Союзу, і розпочали здобуття загальної і середньої освіти до 1 вересня… мають право продовжувати таку освіту до 1 вересня 2023 року". А в мене питання: а особи, які спілкуються національними мовами іншими, які не є офіційними мовами Європейського Союзу. Чи ви не бачите, що у нас російськомовне переважно суспільство? В нас українське суспільство в побуті говорить українською мовою. Та переважна більшість вас, шановні народні депутати, говорите російською мовою в кулуарах. комітету. 13:01:14 КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Шановний колего взагалі-то зміст цієї правки полягає в тому, що люди, які зараз займають посади, для яких потрібен сертифікат, не повинні складати цих іспитів на час прийняття цього закону. Про це говорить… третю частину депутат Подоляк пропонувала поставити без цієї частини, вона не знайшла підтримки в залі.

Ця поправка була врахованою, але я прошу прийняти поправку не повністю, а редакційно, вилучивши слова "про державну службу". Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу голосувати. За-28 Рішення не прийнято. Шановні колеги, ви знаєте, я тут цікавий спостерігаю феномен. Виявляється, ще навіть за цих обставин, такої присутності у залі, відбуваєтьсянеперсональне голосування. Якщо ви не знаєте, то це видно на екрані головуючого. Я вас закликаю, звертаюся до вас припинити неперсональне голосування хоча б за цих обставин, не ганьбіть себе і ваших колег, за яких ви зараз тиснете кнопки. Дякую. Далі. Наступна поправка - номер 1610. Не наполягаєте. Не наполягає народний депутат. 1615-а. Народний депутат Шуфрич. Ми пропонуємо відповідну редакцію, а саме: "Кабінетові Міністрів України упродовж трьох місяців розробити та внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції про приведення законодавчих актів України у відповідність з цим законом". Безумовно, це наша формальна вимога, це наша повага до процесу законотворчості, тому що будь-який закон, який приймається, інші закони мають відповідати останньому рішенню. Але я дуже хотів би, я дуже хотів би, щоб цей закон було розглянуто після президентських виборів, щоб ми повернулись до нього і прийняли такий закон, який об'єднує і об'єднає суспільство, а не пересварити і людей між собою всередині країни, і ще із сусідами в нас буде величезна напруга після прийняття цього закону. Дякую за увагу.

Комітетом ваша правка врахована редакційно. Ми навіть зробили не 3 місяці, а 6 місяців, відповідно до яких мають організувати проведення актів всіх центральних органів виконавчої влади у відповідність до цього закону. Дякую. Ми голосуємо ваш коментар і поправку номер 1615, яку ви щойно озвучували. 13:05:22 За-5 Поправка номер 1616. Прошу, народний депутатДолженков. 13:05:32 ДОЛЖЕНКОВ О.В. Шановні колеги, от одна з причин, чому зараз прийняття цього закону в цьому вигляді, в якому пропонує комітет, не на часі. Ця правка стосується того, щоб зобов'язати протягом одного місяця передбачити фінансування таких додатково створюваних структур, як Національна комісія зі стандартів української мови і Уповноваженого із захисту державної мови передбачити кошти в державному бюджеті, який був прийнятий на цей рік. А в мене питання до головуючого, не знаю, там до представників комітетів. А за рахунок яких коштів ви будете фінансувати ці додатково створені структури? За рахунок зменшення монетизації субсидій, які виділяються на виплату житлово-комунальних послуг? За рахунок дітей, яких необхідно лікувати, інвалідів, ветеранів праці? Чи у вас багато коштів? Чи у вас вжепрофіцитний державний бюджет? За рахунок чого ці видатки будуть здійснюватися? У вас все добре в економіці країни? Ви ж такі гарні, завалили все, що можливо, в цій країні і ще хочете створити додаткове фінансування? Прошу голову комітету прокоментувати. Якщо ви знаєте прізвища, назвіть їх, будь ласка. Якщо… Думаю, цих коштів цілком вистачить для того, щоб забезпечити фінансування цієї статті, на якій, до речі, дуже наполягав колегаНімченко. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу голосувати. Прошу, зупиніть голосування, будь ласка. Ви наполягали на голосуванні? Наполягає на голосуванні. Будь ласка, голосуйте. За-11 Рішення не прийняте. Наступна поправка - номер 1617. Прошу, народний депутат Шуфрич. Дякую. Наступні правки будуть стосуватися формування складу Національної комісії зі стандартів української мови. Шановні громадяни України народні депутати! Скажіть, будь ласка, вам що, грошей нема на що витрачати, у людей вже все гаразд? Ми зменшили субсидії в цьому році, порівняно з минулим, на 19 мільярдів гривень. При цьому піднята і буде підніматися ціна на газ, якщо, не дай Боже, ця влада залишиться, вже на 24, відповідно на 15 відсотків. Правда, кажуть, що на 17 копійок зняли по дорозі. Таке посміховисько над людьми. Ми вважаємо, що зараз Україна як держава не в тому стані, щоб фінансувати і створювати ще один орган центральної влади і витрачати на нього десятки, а може, і сотні мільйонів гривень. Ми категорично проти. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу голосувати.

Це продовження теми. А запитайте, будь ласка, у платників податків - громадян України, які є угорцями, румунами, гагаузами, росіянами, чи вони на це платять свої кровні податки, щоб потім над ними знущалися, вимагали акти, іспити? Я вважаю, що це вже межа цинізму - знущатися над людьми за їх же кошти, які вони справно, можливо, останні або передостанні, тому що, мабуть, останні платять за комунальні послуги, а передостанні - податки із-за поваги до своєї держави. А те, що зараз відбувається в залі, це неповага до наших громадян, незалежно від того, яка мова для них є рідною, і які поважають українську мову, а ми їх позбавляємо… Голово комітету, прошу прокоментувати. 13:10:43 КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Шановний колего, знущанням є якраз та ситуація, коли не дають розвиватися нормально українській мові, українській культурі, українській економіці, українським підприємствам, на яких працюють українці всіх національностей, не дають українцям всіх національностей бути повноцінними членами європейського співтовариства, вступати в Європейський Союз, вступати в НАТО, охороняти свою безпеку. В цьому біда! І на це йдуть гроші тих людей, які платять податки, над якими знущаються такі люди, які не дозволяють це зробити. А цей закон є абсолютно європейським, демократичним, який захищає громадян всіх національностей, і українську мову в країні Україна. Дякую. Дякую. Прошу голосувати. За-4 Рішення не прийнято. Наступна поправка - номер 1623. Не наполягає. 1624. Прошу, пані Олена Бойко. Шановні колеги, правка 1624 пропонує пункт 1 частини третьої абзацу першого розділу VІІ "Прикінцеві положення" виключити. Що пропонується виключити? Пропонується виключити доручення Кабінету Міністрів України сформувати склад Національної комісії зі стандартів української мови. Нагадаю, що відповідно до частини першої статті 5 Закону "Про центральні органи виконавчої влади" утворення, реорганізація, ліквідація центральних органів влади відбувається Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України, а ніяким чином не законом. Тому це доцільно виправити і вилучити. Прошу поставити на голосування. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, голово комітету, прокоментувати. впродовж яких уряд має сформувати склад нацкомісії та призначити уповноваженого. Мова не йде про утворення органів, а про термін його формування. А формуються вони у встановленому порядку цим законом. Саме через те комітет не підтримав цю правку. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу голосувати.

Безумовно, я не можу не підтримати і свого колегу ОлександраДолженкова, повернутися до тієї тези, що я говорив, що невже нема на що інше зараз, в цей критичний період витратити кошти

Ну, якби це говорили представники опозиції – я би ще це розумів. А 5 років де ви були? І не треба прикриватися конфліктом, ви обіцяли його закінчити за 2 тижні. Тому, шановні, давайте берегти народні гроші, давайте людям зменшувати вартість життя і піднімати доходи, а не витрачати їх сьогодні на кон'юнктурні речі заради виборів. Дякую. Прошу голову комітету прокоментувати. 13:14:28 КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Шановний колего, по-перше, щодо фінансування – Міністерство фінансів не висувало жодних заперечень щодо цього законопроекту. Щодо вашого питання про конфлікт, ним ніхто не прикривається. Він існує, люди гинуть. І ті, хто обіцяє зараз його закінчити за короткий термін, мабуть, це можуть закінчити тільки ті люди, які його почали. Я не бачу в цьому залі і в цій країні людей, які почали цей конфлікт. Я бачу людей, які його, може, підтримують, але почали його із сусідньої країни. І тому до них, будь ласка, звертайтеся про закінчення конфлікту. Добре, що ви туди літаєте і спілкуєтесь.

За-8 Рішення не прийняте. Наступна поправка - номер 1636. Народний депутат Шуфрич, Я ж при пам'яті, і той, хто обіцяв закінчити цей конфлікт, - це є Петро Олексійович Порошенко. Я завжди говорив, що за два тижні цей конфлікт закінчити неможливо. Навіть з точки зору конституційного процесу, якщо б навіть знайшлося знайти знаменники, які би всіх задовольнили, це довгий процес. Особливо щодо примирення по обидві сторони А те, що Порошенко пообіцяв минулий раз закінчити протистояння і війну, а зараз терміново хоче Крим повернути, то, я вибачаюсь, один раз пролезло - второй раз уже навряд ли пролезет. Але все вирішить народ України 21 квітня, на що я дуже сподіваюся. Ви знаєте, брехнею можна пройти в один бік, повертатися – ой як складно, ой як складно. Тим паче проти народу. Дякую. Народний депутат Шуфрич, я хочу звернути увагу вашу і ваших колег. У нас немає конфлікту на сході України, у нас є війна Росії проти України. І зупинити цю війну може тільки перемога над Росією. Тому не продавайтеся вчергове з цього місця. Я ні до кого не зверталася. Головуючий звертається на прізвище, це не є… на це не дається репліка. Це є обов'язок головуючого – звертатися на прізвище до депутатів. Ви будете мати можливість висловитися тоді, коли у вас буде можливість і бажання. І я хочу сказати, що я зроблю це свідомо, тому що ви… це є питання національної безпеки і оборони, це не питання політичних поглядів. Якщо політичні погляди загрожують національній безпеці і обороні, це мій обов'язок – це зупиняти. Дякую. Наступна поправка - номер 1628. Народний депутат Подоляк.

Дякую. Шановні колеги, це дуже слушна поправка пані Подоляк, і я вдячна комітетові, що він її підтримав. Але я хотіла би сьогодні звернути увагу на те, що попередньо ви бачили, що сьогодні пан Шуфрич заявив, що… публічно, що не знав про моє існування, потім двічі невірно назвав моє по батькові. Я не ображаюся, але, ви знаєте, я дуже хвилююся за виборців пана Шуфрича, тому що я подавала поправки до цього законопроекту і, до речі, більшість моїх поправок врахована комітетом. Моє прізвище і мої ініціали неодноразово вказані, власне, в цій порівняльній таблиці. І я хвилююся, можливо, ви неуважно ознайомилися з даною таблицею і з тими поправками, які були враховані комітетом. Тому, будь ласка, шановні виборці пана Шуфрича, звертайте на це увагу, бо він може вас вводити в оману і я би вас закликала би все-таки перевіряти ту інформацію, яку цей народний депутат декларує, через свою неуважність і через ці помилки, які допускаються. Дякую вам.

і я вибачився за своє незнання того, що, по-перше, у нас є народний депутат Пташник, я, ну, я цього не побачив за попередні терміни, я за це вибачився, за свою неуважність. А, по-друге, я не знав, що ви жінка, за що я вибачаюся ще раз. Ну, різні,різні є обставини в житті, але так сталося, що я не бачив вас просто, ну, не бачив, вибачайте. Вибачайте. Тому давайте знімемо цей конфлікт як недоречний і як мою певну помилку. Дякую.

"забезпечити в межах компетенції створення належних умов для функціонування Уповноваженого із захисту державної мови, забезпечити його відповідним службовим приміщенням;". Відповідно до пропозиції комітету також такі функціонування із забезпечення пропонуються зробити і для Національної комісії стандартів української мови. Зауважу, що така комісія на сьогодні не є створеною, і говорити про факт її як доконаний факт створення є некоректним. Тому прошу поставити незалежно від того, що враховано в редакції комітетом, мою правку в повному обсязі. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу проголосувати.

За-16 Рішення не прийняте. Наступна поправка - номер 1630, народний депутат Шуфрич. 13:21:43 ШУФРИЧ Н.І. Я змушений повернутися до нашої попередньої дискусії. Ви знаєте, я звик речі називати своїми іменами. Я, мабуть, повірю пані головуючій, що ви дійсно воюєте. Ще окремі мої колеги в цій залі, на жаль, мій… але дійсно вони воюють. Але поясніть мені позицію Президента України, який домовляється про те, щоб його яхту повернули з Балаклави, який отримує дивіденди - десятки мільйонів доларів від країни, яку він називає агресором; коли у нас Росія – торговий партнер номер один по імпорту-експорту. Так я задаю вопрос: мы торгуем или воюем? Тому це мене обурює, ця спекуляція навколо цього питання, а тим паче обурює мародерство на питанні війни.Свинарчуки, "Укроборонпроми" і все інше. Тому давайте не спекулювати. Я за правду: або воювати, або торгувати. А поправку прошу поставити на голосування. Дякую. Прошу голову комітету прокоментувати. І тому не думаю, що треба обговорювати якісь інші речі, які не стосуються предмету цього закону. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Погоджуюсь, пане голово комітету. Прошу повернутися до обговорення предмету цього законопроекту. А тим часом голосуємо за поправку номер 1630.

За-5 Рішення не прийняте. Поправка номер 1631, народний депутат Шуфрич. Прошу виступати по змісту цієї поправки, щоб я не виключала вам мікрофон. 13:23:47 "затвердити Порядок проведення іспиту на рівень володіння української мовою;". І це мова йде про людей, це вже не школярі. Окремим може буде за 50, за 60 років. Може, історичні обставини склались так, що попередня держава,да і незалежна Україна, не забезпечує їм можливість знання української мови. І що, зараз ми їх будемо позбавляти конституційних прав? Право отримати ту роботу, на яку вони гідні, і яка, можливо, сьогодні фаховість цих людей необхідна нашій країні для розвитку? Ми же люстрували десятки тисяч людей - і що отримали? Зубожіння людей, країна перша за рівнем корупції і перша за рівнем бідності. От долюструвалися! Дякую за увагу. Голово комітету, прошу прокоментувати. 13:24:58 КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Знову, це не закон про корупцію і не закон про бідність. Є сусідня країна - мабуть, там менше корупції і всі дуже багаті, яка з нами воює. Але цей закон про порядок проведення іспиту. Якщо людина, наприклад, не є громадянином України, прийняла громадянство і хоче скласти іспит, якийсь порядок має бути чи з неї мають вимагати хабарі, розводити корупцію, проти якої виступали? Ця норма лише каже, що має бути встановлено порядок, щоб не було жодного свавілля і щоб громадяни, які хочуть, щоб їхні права були захищені, якщо їхні права порушені, знали до кого і яким чином звернутися. Тому це абсолютно правозахисна і логічна норма. Дякую.

Справа в тім, що цією нормою пропонується Кабінету Міністрів України прийняти в межах компетенції порядок проведення іспиту і порядок здійснення контролю. Натомість нагадаю, що відповідно до частини першої статті 64 Закону "Про освіту" такі повноваження є у центрального органу

За-8 Рішення не прийнято. Наступна поправка - номер 1634. По тій поправці, яка врахована, ви будете виступати, народний депутат Шуфрич? Прошу, 1634. Я не буду наполягати на її голосуванні, враховуючи, що вона врахована. Але, пане доповідачу, я абсолютно з вами погоджуюся з тим, що ті громадяни, ті люди, які стали громадянами України, вони обов'язково мають знати українську мову. Тому що коли вони просять наше громадянство, вони мають знати мову, з цим я абсолютно погоджуюся. Але історичні обставини. Коли вже громадяни України, які стали громадянами України в 91-му році, не мали можливість навчитися українській мові. Приклади такі є в Чернівецькій області стосовно румун, в Закарпатській області стосовно угорців. Ні Радянський Союз, ні українська незалежна держава не піклувалися за те, щоб вони знали українську мову. Так чому зараз ми людей, яким більше 50 років, більше 60 років, позбавляємо їх конституційних прав? Я вважаю, що це не по-державному, і це порушення Конституції і неповага до людей. Дякую. Послухайте, пенсіонерів, які понад 60 років мають, ніхто не примушує і не вимагає, і не просить здавати жодні іспити, ніяких прав їх ніхто не порушує, вони можуть говорити будь-якою мовою, якою хочуть. Давайте не будемо вигадувати, тому що ми, або навіть не ми, а деякі присутні тут, в цьому залі, колеги, які борються про будь-який захист для української мови, починають вигадувати міфи, які стосуються цього закону, а в цьому законі цього нічого немає. Цей закон про те, що державні службовці – так, мають володіти державною мовою, це абсолютно нормально. Якщо вивчали її в школі – добре. Якщо не вивчали – хай складуть іспити, засвідчать свої знання. Якщо зараз працюють повторно складати не треба. Немає тут нічого страшного, це абсолютно нормальний європейський закон. Дякую. Дякую, що ви не ставите цю вашу поправку на підтвердження. Дякую за співпрацю. ГОЛОВУЮЧИЙ. Наступна поправка - номер 1635. Прошу, народний депутат Олена Бойко. Шановні колеги, 1635 правкою пропонується викласти пункт 2 частини третьої абзацу другого розділу VII "Прикінцеві положення" в наступній редакції: "затвердити Положення про громадське спостереження за проведенням іспиту на рівень володіння українською мовою, Положення про розгляд скарг, Положення про здійснення мовної експертизи;". Знов-таки ця правка пов'язана з попередньою із уточненням компетенції повноважень. Якщо ми надаємо Кабінету Міністрів України вже повноваження, які є у центрального органу виконавчої влади, який відповідає за освіту і науку, то, тим не менше, ми маємо надати Кабінету Міністрів ті функції і ті повноваження, які не визначені законодавчо. Отже, такі положення Кабмін може і доцільно б було, щоб вони були розроблені. Тому пропоную, враховано в редакції комітету, не ставити на підтвердження. Тим не менше, врахувати позицію щодо правильного розподілукомпетенцій і повноважень в цьому законі. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

безумовно, ви звернули увагу на пенсіонерів, хоча у нас є унікальні випадки, коли за своїми знаннями, життєвим досвідом і пенсіонери залучаються до роботи в органах державної влади до 65 років, а деколи і пізніше пізніше за виключними рішеннями, на які має право Президент або Кабінет Міністрів України. Але ж у нас є громадяни, яким до 60 років і, на жаль, держава, як незалежна Україна, так і Радянський Союз, не вчив їх української мови. І зараз вимагати від них знання української мови при необхідності залучити їх до органів державної влади, я вважаю, безвідповідально. І ви бачите, ми робимо усе з колегоюНімченком, щоб хоч якось цей закон кореспондувався з Конституцією. Ми, безумовно, вдячні колегам за врахування цієї поправки, але ми хочемо, щоб інші наші вимоги… ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голову комітету прокоментувати. 13:31:41 КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Я ще раз дякую вам за те, що ви не наполягаєте на голосуванні. Але хочу вам сказати, що, між іншим, державні службовці і зараз, відповідно до Закону "Про державну службу", який ми з вами приймали, повинні проходити атестацію на знання української мови. З цієї точки зору закон не вводить жодних новел, просто спрощує цей процес і ставить певні регуляції для цього процесу, для того, щоб там не було корупції і щоб це відбувалося все логічно. Зараз це все відбувається, нічого нового в цьому законі немає. Дякую. Дякую. Прошу голосувати. Перепрошую, зупиніть голосування. Поправка врахована, автор не наполягає на голосуванні. Наступна поправка - номер 1637. Прошу голову

8 - "за". Ми продовжуємо нашу роботу.

вона врахована, народного депутатаНімченка і Шуфрича, але вимагають слово. Будь ласка, пане Несторе. Логіка абсолютно зрозуміла, це питання врегульовано в інших нормах "Прикінцевих положень", тобто це фактично тавтологія. Це ще один приклад того, що ми, відстоюючи наші принципи і нашу позицію, з повагою ставимося до процесу законотворчості. І помітивши певну, не те що помилку, а недоречність, яка спрощує сприйняття цього закону в цілому, ми звернули як слухняні і відповідальні народні депутати України, і законодавці, до цього аспекту, і наша поправка була врахована. Я ще раз підкреслюю, ми дуже відповідально ставимося до цього закону, не погоджуючись з ним по суті, але ми і редакційно приділили йому велику увагу, що все ж таки, на відповідальність більшості і тих, хто про це проголосує, цей закон буде проголосований, щоб він відповідав нормам законотворчості. ви просто висловили вашу позицію. Я зрозуміла. А наступна поправка теж врахована, ви теж хочете по ній, 1642. Будь ласка, мікрофон Нестору Шуфричу. Це ще один приклад того, як політики, які представлені в цій залі і яких підтримали громадяни України, і, до речі, я вперше сьогодні бачу, хочу це засвідчити, ну в певній мірі, окрім окремих ремарок, що через повагу до свого опонента, ми висловлюємо повагу до тих наших громадян, які підтримали того чи іншого народного депутата України, чи ту, чи іншу політичну силу, яка представлена сьогодні у верховній залі України. Я б дуже хотів, щоб напередодні президентських виборів оця практика стала постійною, тому що в діалозі, в дискусії ми маємо шанс знайти правду й істину, знайти ті рішення, які об'єднають країну. А якщо будемо діяти за принципами кон'юнктури і рейтингів, то наслідки можуть бути дуже складними. А поправка врахована, я не наполягаю на її підтвердженні. Дякую. Дякую за роз'яснення. Я повністю погоджуюся з тим, що, чим більше буде толерантності в сесійній залі, тим більше толерантності буде і взаємоповаги в суспільстві. Пане Васюник, ви наполягаєте? Будь ласка, 1644. Прошу, вам слово. Дякую, пані Ірино. Своєю правкою я пропонував абзац другий пункту 3 розділу VІІ доповнити підпунктом такого змісту: "затвердити Положення про порядок проведення перевірки суб’єктів господарювання у сфері захисту прав споживачів щодо дотримання мовного законодавства (із затвердженням відповідного акту проведення такої перевірки)». Справа в тому, що без такого актуДержпродспоживслужба не може провести перевірку в частині отримання інформації українською мовою. Дякую за роз'яснення. Ви наполягаєте на голосуванні? Будь ласка, я прошу поставити на голосування поправку 1644 нашого шановного колеги Васюника. За-24 Поправка відхиляється. Наступна поправка – 1645, нашого шановного колеги панаЛесюка Ярослава. Будь ласка, вам слово. Пане Миколо, я вже нічому не дивуюсь, особливо враховуючи, що автори закону і комітет ніяк не хоче прислухатися до того, що говорять, заберіть ці безглузді поняття "українці мають право" і так далі, і так далі. Це – підміна Конституції і перетворення практично Закон про державну мову в закон про що? Про права українців як національної меншини. Це є перше. Друге ще. Інакше, знаєте, що? Хай тоді…20 30. ГОЛОВУЮЧИЙ. У вас ще є 30 секунд. ЛЕСЮК Я.В. Дякую Розумієте? Це те саме, що панПарубій, пані Ірина будуть говорити, взивати до людей, які виступають російською мовою в парламенті: "Ви маєте право говорити по-українськи". Я дуже, мене це... Але скажіть хоча б поясніть, чому цю поправку, яку я зараз подав, чому вона відхилена? займають відповідні посади, від того, який пропонуєте ви, такі особи мають підтверджувати рівень володіння у випадку, якщо змінюватимуть місце роботи або посаду. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Пане Ярослав наполягає на голосуванні. Я прошу, я прошу поставити на голосування поправку 1645.

Наступна поправка – 1646, так само народного депутата ЯрославаЛесюка. Пане Ярославе, наполягаєте? Ні. Рухаємося далі. Наступна поправка – 1651, народних депутатів ВасиляНімченка і Нестора Шуфрича. Будь ласка, слово пану Шуфричу. Дякую, пані Ірина, що згадуєте мого колегу, нашого колегу, співавтора поправок ВасиляНімченка, тому що пані Сироїд категорично відмовилась його згадувати, один раз помилково згадала. Що стосується нашої позиції по цій поправці, ми вважаємо, що це питання вже врегульоване під час іншої... прийняття іншої норми, яку вже ми розглянули в "Прикінцевих..." під час розгляду "Прикінцевих положень", і це певна тавтологія. Для того, щоб спростити цей законопроект і він був більш доступним, ми просимо цю статтю зняти. Ще раз підкреслюю, в нашому розумінні ми це питання вже врегулювали. Але, безумовно, останнє рішення за Верховною Радою України. Ми наполягаємо на тому, щоб нашу відхилену поправку проголосували. Але, враховуючи, що тут депутатів менше, ніж 226, їх менше…

третини нема, навіть 25 відсотків складу парламенту, то, безумовно, сьогодні надія на голосування по будь-якій поправці нема. Дякую. Дякую. Прошу визначатися по поправці, яку ми зараз обговорюємо. Це поправка 1651. Будь ласка. Колеги, покажемо потенціал голосування по цій поправці? Яценка

Не голосували 235, у тому числі і Яценко. Ви бачите, що робиться? Наступна поправка - народного

За-32 Залишається в редакції комітету. Наступна – 1662. Ця поправка відхилена.

Що пропонується виключити? Доручення Кабінету Міністрів України гармонізувати свої нормативно-правові акти із цим Законом. У зв'язку з чим? У зв'язку з тим, що, по-перше, це оціночний термін – гармонізувати, а по-друге, частина п'ята говорить про те, що "забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність з цим законом". Таким чином, частиною п'ятою коректно дано доручення Кабінету Міністрів України. Прошу поставити на голосування. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дуже дякую. Колеги, я прошу визначитися по поправці 1654 нашої шановної колеги пані Бойко, будь ласка.

За-19 Поправка відхиляється. 1660. Будь ласка, мікрофон народному депутатуКняжицькому. А, Ярославу Лесюку. Будь ласка, пане Лесюк, вам слово. Пане Миколо, поясніть, чому відхилена поправка, от. Будь ласка, поясніть, тільки так, щоб я зрозумів. І друге. В цьому випадку прошу поставити на повторне. Дякую. Поправка була врахована в редакції комітету, а панЛесюк наполягає на повному врахуванні. Прошу, пояснення. необхідні, необхідність змінити обсяг мовлення. Це поправка, йдеться про частину "Перехідних положень", які стосуються телерадіомовлення. Дякую. Зараз. Я прошу визначатися по поправці 1661 в повному обсязі. Я ставлю її на голосування. Будь ласка. Я чую.

я з максимальною повагою ставлюся до Валерія Писаренка. Він теж принципово, проявив сьогодні принциповість – поправки, які були враховані, наші, поставив на підтвердження. Це його регламентне, конституційне право, ми з повагою до нього ставимося. Безумовно, та поправка, яку він вніс, є принципова, надзвичайно принципова. І зал має проявити принциповість до позиції нашого колеги народного депутата Писаренко. Він, до речі, за це нам буде дуже,дуже вдячний. Я абсолютно переконаний, як тільки він повернеться, він висловить слова подяки за нашу дію. А зараз я наполягаю на тому, щоб його поправка була поставлена на підтвердження. І, я абсолютно переконаний, він серцем з нами і буде нам вдячний за нашу принципову позицію. Прошу поставити його поправку на підтвердження. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я ставлю на підтвердження поправку 1659, прошу визначатися. 14, проти – 0, утримались – 28 і 239 серцем з нами, вони не голосували. Просимо далі рухатися. І наступна поправка - 1662. Будь ласка, панКняжицький, вам слово. 13:46:46 КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Дякую. Ця поправка була відхилена, прошу її підтримати, поставити на голосування. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, прошу визначатися. 1662. Так вона відхилена була, ця поправка. Так підтримуйте, голосування зараз. Не можна, тільки автор може говорити. За-19 І навіть пан Нестор словами хотів підтримати, але не натиснув кнопку "за", це несправедливо. 1663. Будь ласка, народний депутатЛесюк, вам слово. 1663. Я перепрошу, пане Миколо, я, в принципі, про попереднє. Я не розумію, ви розумієте, мої поправки стосувалися… і ви це дуже добре розумієте. Ви закріплюєте цим законом ситуацію, яка зараз є в Україні. Мій же підхід був в тому, щомовність каналів має бути через частоти, через частоти, а не робити Штепселя і Тарапуньку. Мені дуже не подобаються ваші відповіді, бо вони якісь такі, знаєте, дуже хитрі. Треба прямо говорити: я за українізацію і, з другого боку, я проти образи будь-яких, представників будь-яких національностей. Але ми себе ведемо, як колонія, в цьому залі теж. україномовних, а 20 – російськомовних. Ці 20 російськомовних якраз і стали би, там, не знаю, найбільші українські телевізійні канали України, не хочу нікого називати, щоб ображати, але ми всі знаємо, про що мова йде. І, таким чином, весь український ефір було би русифіковано. Тому ми виступали проти цього підходу. Ні, я кажу так, як було написано. У вас було, що 80 відсотків через частоти, ви кажете, має бути україномовними, а 20 - російськомовними. Щодо цієї поправки, вона врахована в прийнятій комітетом редакції змін до Адміністративного кодексу. Окрім того, з огляду на те, що за рішенням Конституційного Суду України державна мова прирівнюється до державних символів, а за статтею 65 Закону про держслужбу вияв неповаги до державних символів вже зараз є підставою для притягнення службовця службовця до дисциплінарної відповідальності, то комітет вважав, що запропонована автором поправка і пропозиція поглинається чинною статтею 65 Закону "Про державну службу". І ця ваша правка стосувалася Закону "Про державну службу". Дякую. Дякую. Прошу поставити цю поправку в повному обсязі на вимогу народного депутата ЯрославаЛесюка. Будь ласка.

Мова йде про "Перехідні положення". Ми вважаємо, що цей закон має бути завершений. "Перехідні положення", вони завжди ускладнюють будь-які законодавчі процеси його прийняття. Є, безумовно, різні мотивації, але ми вважаємо, що в цьому випадку закон може обійтися без "Перехідних положень". Тому ми наполягали на тому, щоб цей розділ був виключений. Такий закон, який є дуже чутливим для наших громадян, має завершеним, має бути таким, який не допускає ніяких можливостей його обговорення як незавершеного. Тому ми за те, щоб цей процес був завершений, без усяких там відстрочок,

Комітет відхилив її, оскільки необхідність внесення змін до інших законів задля узгодження з цим Законом про мову є очевидною, і мені здається, що це не потребує особливих пояснень. Завдання парламенту – усунути розбіжності між різними законами, і цей розділ якраз спрямований на це. Дякую. Дякую. Прошу визначатися, шановні колеги, по цій поправці. Нагадую, це 1664 поправка. Поправка відхиляється. Наступна поправка, якщо я не помиляюся, це поправка 1674 народного депутата… 1674 народних депутатів ВасиляНімченка, який мені зробив зауваження, що він співавтор всіх поправок разом з Нестором Шуфричем, тому його треба називати.

поправку 1668 поставити на підтвердження. Це наша принципова позиція. Тому що ми вважаємо, що низка питань, які відображені в "Перехідних положеннях", вже відображені і вирішені в "Прикінцевих положеннях". Це наша повага до процесу законотворчості. Ми принципово не погоджуємося з цим законом, а навіть цей закон, який ми не сприймаємо в тій редакції, в якій він виходить, ми хочемо, щоб з точки зору законотворчості він відповідав вимогам, які сьогодні домінують у Верховній Раді і у відповідних наших експертних комітетах. Дякую. Будь ласка, коментар голови комітету експертного. 13:53:19 КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Дякую. Тут йдеться про виключення з закону пункту про втрату чинності "ЗаконуКівалова-Колесніченка". "Закон Ківалова-Колесніченка" все одно втратив чинність, тому що він скасований Конституційним Судом. Саме тому такий пункт тут, в принципі, не потрібен. Навіть, якщо ми його залишимо чи не залишимо все одно цей закон є скасовано. Тому я не розумію навіщо наполягати… наполягати на цьому пункті. Дякую. Я ставлю на пропозицію голосування, як нам пропонує зараз голова комітету. Прошу, будь ласка. За-18 Наступна поправка - 1669. Будь ласка, пані Бойко, вам слово. Шановні колеги, це нашому колезі, який тільки що виступав, хочу зауважити, що правки з 1668 по 1671 - вони на одну й ту саму тему, вони всі є врахованими. В тому числі правкою 1671,Німченко-Шуфрич, було запропоновано виключити позицію, про яку ми тільки що говорили. І я дякую Миколі Леонідовичу, який пояснив чому саме були враховані і абсолютно слушно враховані комітетом ці правки. Тому прошу не ставити їх на підтвердження. Це дуже важливо. Дякую. Дякую. І Нестор Іванович як істинний джентльмен, він… Ні, ну, ви ж сказали, що ви як істинний джентльмен зараз підтримуєте позицію пані Бойко. Наступна поправка – 1671, це поправкаНімченка-Шуфрича, вона була врахована. Але, пан Шуфрич, будь ласка, будь ласка, вам слово. Я не знаю, яке буде остаточне рішення, можливо, хтось захоче поставити цю поправку на підтвердження, і ми з цим не можемо не погодитись, враховуючи, що ми з максимальною повагою ставимось до Регламенту України і до відповідної норми і можливості народних депутатів вимагати поставити відповідні поправки своїх колег на підтвердження. Але це ще один зразок відповідальності народного депутатаНімченка і моєї щодо процесу законотворчості. Там, де ми відчуваємо, що законодавець, наш колега, написав норми, які є зайвими і які просто ускладнюють можливість прийняття цього закону по формі, тому що по суті цей закон сприйняти просто неможливо, то ми боремося хоча би щоб по формі цей закон відповідав стандартам законотворчості. А, по суті, на жаль, цей закон не відповідає ні Конституції, ні вимогам сьогодення, ні нашим міжнародним зобов'язанням і ні очікуванням наших громадян, на мій превеликий жаль. Дякуємо за роз'яснення. Пропонуємо все-таки, враховуючи те, що ви провели велику роботу з паномНімченком по вдосконаленню цього законопроекту, що ваша поправка 1671 була врахована комітетом, зараз не ставити її на підтвердження, тому що, я думаю, вона геніальна, якщо її комітет Наступна поправка 1673. Це так само народних депутатівНімченка і Шуфрича. Вона теж була геніальна, бо її врахував комітет, але пан Шуфрич вимагає слова. Будь ласка. Я пишаюся тим, що над поправками разом зі мною працював дійсно геніальний наш колега, генерал-полковник, він був головою, я повторюю, головою Воєнної колегії Верховного суду України, членом Конституційного Суду, заступником Голови Конституційного Суду. До речі, в 1999 році, це варто знати нашим колегам, саме він голосував в питанні щодо трактування 10 статті Конституції України в Конституційному Суді. І він визначив, що українська мова, підтвердив, як це виписано в Конституції, він за це голосував, що українська мова є державною єдиною. Але водночас було підтверджено в Конституційному Суді і право використання української мови та мов національних меншин для всіх в усіх напрямках життєдіяльності. Отака у нас історична правда і такі є авторитетні у нас колеги, з чим я всі нас і вітаю. І ми з радістю допомагаємо нашим… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо за роз'яснення. Треба з поправки починати, а не з біографії авторів поправок, бо так можна, знаєте, і три хвилини не закінчити про розповідь про біографію. Будь ласка, коментар голови комітету. Дякую. Ну, я тут солідаризуюся з колегою Бойко, я вже пояснював те, що ця поправка, їх тут багато, все одно ми не можемо сюди включити так званий "ЗаконКівалова-Колесніченка", оскільки цей закон скасований Конституційним Судом.

на жаль, признають з часом. Тому мені прикро, що цю геніальність не розгледіли під час засідання комітету, але є час покаятися, є час перевірити самих себе. Хочу попередити, я так відчуваю, якщо це не буде зроблено сьогоднішнім складом комітету, сьогоднішньою Верховною Радою, то це обов'язково буде зроблено наступною. Тому що я абсолютно переконаний, що якщо цей закон буде прийнятий в тій формі, в якій він сьогодні виходить, то його не сприйме ні українське суспільство, ні європейське товариство, куди Україна претензійно хоче попасти, тут є великі сумніви і питання, але бажання є бажання. Шановні колеги, ми просимо відхилити цю норму, вилучити цю норму. Будь ласка, коментар голови комітету щодо поправки 1674. 13:59:50 КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Комітет відхилив цю поправку колегиНімченка і Шуфрича, оскільки вона була спрямована на виключення закону всього блоку "Перехідних положень", очевидно, комітет вважає це не логічним. Хочу вас запевнити, колего Шуфрич і всі інші колеги, що цей закон прийме цей склад Верховної Ради, прийме найближчим часом, а ті, хто не будуть голосувати за цей закон, покажуть своє справжнє обличчя всім українцям, які хочуть жити в демократичній європейській Україні. Тому я абсолютно переконаний, що ми проголосуємо за цей закон - і побачимо насправді, хто є хто, і в цьому залі, і в нашому суспільстві. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую за висловлену позицію. Колеги, я прошу визначатися по поправці 1674, яка була відхилена комітетом.

Поправка відхиляється. Шановні колеги, на цій поправці ми на сьогодні завершуємо розгляд законопроекту про забезпечення функціонування української мови як державної. Нагадую, що у четвер, 11 квітня, ми продовжимо роботу над законопроектом про забезпечення української мови як державної, і ми розпочнемо нашу роботу з поправки 1676 народного депутата Писаренка, яка була відхилена профільним комітетом. Колеги, дозвольте поінформувати вас, що сьогодні о 15 годині в залі засідань Верховної Ради України відбудуться парламентські слухання на тему: "Збалансований розвиток людського капіталу в Україні: завдання освіти і науки". Ми чекаємо в парламенті багато гостей: освітян, науковців. І я запрошую всіх колег взяти участь у відповідних парламентських слуханнях. А сьогодні ранкове засідання Верховної Ради України я оголошую закритим. Дякую всім. І до побачення. Дякую